í samráði við forsætisnefnd og formenn þingflokka, sem ákveðin var á þá leið að samkvæmt starfsáætlun Alþingis átti morgundagurinn, fimmtudagurinn 3. desember, að vera nefndadagur, en nú hefur hins vegar verið ákveðið að hafa þingfund þennan dag og hefst hann kl. 11:30.

varðandi fyrirspurn á þskj. 71, um einstaklinga með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaða, frá Hönnu Katrínu Friðriksson, og fyrirspurn á þskj. 151, um biðtíma hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur.

að hann markar vonandi endalok pólitískra ráðninga dómara á Íslandi. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins staðfestir að brot dómsmálaráðherra var alvarlegt og gróf undan grundvallarréttindum um réttláta málsmeðferð. Nú dugar pólitískum öflum ekki lengur að borga bara umsækjendum sem gengið er fram hjá bætur úr samneyslunni á meðan hinir sitja þóknanlegir áfram. Ég er sammála hæstv. forsætisráðherra um að nú þurfum við að horfa fram á veginn, en við lærum ekkert nema við horfum líka til baka. Þegar forsætisráðherra var í stjórnarandstöðu lýsti hún yfir miklum áhyggjum af trausti til dómstóla og taldi ábyrgð dómsmálaráðherra mikla. Þá studdum við bæði greinargott nefndarálit þar sem áformum dómsmálaráðherra var mótmælt og taldir upp miklir ágallar. Þeir ágallar voru meira og minna staðfestir og nefndir í yfirrétti Mannréttindadómstólsins í gær. Jafnframt var ríkisstjórninni boðinn frestur til að vinna málið betur og rökstyðja frávik frá lista hæfisnefndar. Því var hafnað. Það dylst engum hvað hæstv. forsætisráðherra fannst um framgang málsins vorið 2017. Engu að síður myndaði hún ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum hálfu ári síðar með sama dómsmálaráðherra og árið þar á eftir, eftir að Hæstiréttur hafði dæmt ráðherra brotlegan, varði forsætisráðherra og meiri hluti stjórnarþingmanna dómsmálaráðherra vantrausti. Í ljósi þeirrar stöðu spyr ég: Telur hæstv. forsætisráðherra að það hafi verið mistök að verja ráðherra vantrausti á þeim tíma og jafnvel líka að mynda ríkisstjórn með flokki sem á mjög langa sögu um að seilast langt út fyrir eðlileg valdmörk?

Ég vil segja það í upphafi svars míns að mér finnst mikilvægt að taka af allan vafa um það að Ísland hefur ávallt staðið við allar skuldbindingar sínar gagnvart mannréttindasáttmála Evrópu. Við erum aðilar að mannréttindasáttmálanum og hluti af þeirri skuldbindingu sem við höfum tekið á okkur með því að vera þar er að fara vandlega yfir niðurstöður þessa dómstóls og tryggja að framkvæmd þessara mála verði þannig að hún verði hafin yfir allan vafa til framtíðar. Þannig höfum við meðhöndlað dóma Mannréttindadómstólsins hingað til. Hér er í dag til að mynda á dagskrá mál um rannsókn skattalagabrota sem beinlínis á rætur að rekja til niðurstöðu Mannréttindadómstólsins. Mér finnst mikilvægt að segja það algjörlega skýrt hér í sal Alþingis að við þurfum að taka þennan dóm alvarlega. Ég hef ekki skipt um skoðun frá því að ég mælti fyrir nefndaráliti minni hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í júní 2017 þar sem ég benti á nákvæmlega þau efnisatriði sem hér eru tekin til skoðunar, þ.e. að ráðherra hafi vissulega haft heimild til að víkja frá áliti hæfisnefndar, en til þess að uppfylla þá heimild með fullnægjandi hætti hefði hún þurft að sinna rannsóknarskyldu sinni samkvæmt stjórnsýslulögum, sömuleiðis að virða andmælarétt samkvæmt stjórnsýslulögum. Ég tel að það hafi verið mistök hjá þáverandi meiri hluta að taka ekki í þá útréttu sáttarhönd sem minni hlutinn rétti þá fram um að fresta málinu. En það var ekki gert. Og þannig fór um sjóferð þá. En ég ætla líka að segja að þegar dómur undirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu féll á vormánuðum 2019 þá axlaði þáverandi dómsmálaráðherra ábyrgð á þessu máli, pólitíska ábyrgð, og sagði af sér.

spyr þá hef ég heldur ekki áhyggjur af orðspori Íslands. Ég hef engar áhyggjur vegna þess að það sem skiptir máli er hvernig við bregðumst við slíkum dómi, hvaða lærdóma við drögum af honum. Og ég tel að það geti verið ýmsir lærdómar. Ég get líka sagt: Það Það er mín eindregna skoðun að það hafi verið rétt að skjóta málinu til yfirdeildar af því að ég tel að sá dómur sem féll í gær hafi dregið úr réttaróvissu og skýrt þessi mál miklum mun betur en sá dómur sem féll í undirdeildinni á sínum tíma.

frekar en lögfræði. Kjarninn í gagnrýni Mannréttindadómstólsins gagnvart þessum ráðherra er einmitt sá að það var pólitískt at hennar og meðferð hennar á þessu máli öllu sem ekki samræmist grundvallarreglum réttarríkisins. Þungamiðjan í dóminum er skýr og segir brot dómsmálaráðherrans fyrrverandi ekki síður alvarleg fyrir þær sakir að hún hafi ítrekað verið vöruð við því að verklag hennar stæðist ekki, bæði af sérfræðingum í ráðuneyti hennar, ráðuneytisstjóra og síðan formanni hæfnisnefndarinnar. Um þetta mál upplýsti hún hvorki samstarfsflokka né þing eins og þekkt er og hún fór ekki leið upplýsingar. Hún fór leið blekkingar. Viðreisn var í stjórn á þessum tíma og við berum okkar ábyrgð. Það höfum við sagt og það segi ég aftur. Við vildum tryggja jafnréttissjónarmið þegar nýtt dómstig tæki til starfa. Sú nálgun á hins vegar ekkert skylt við lögbrot og blekkingar dómsmálaráðherrans fyrrverandi. Í því kunna eflaust að felast ákveðin tíðindi fyrir Sjálfstæðisflokkinn en sjónarmið um jafnrétti eru málefnaleg sjónarmið og allir sem vilja sjá að afstaða til kynjajafnréttis leiddi ekki til þess að 17 dómarar, allir með tölu, sögðu dómsmálaráðherra hafa brotið lög. Ástæðurnar eru allt aðrar og þær eru mjög skýrar. Ég vil því spyrja hæstv. fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins: Tekur hann þennan dóm Mannréttindadómstólsins alvarlega og þá að hvaða leyti og vill hann undirstrika það að við eigum að uppfylla allar okkar skuldbindingar sem tengjast Mannréttindadómstólnum?

Ég hef sagt um þennan dóm sem féll í gær að hann breyti ekki réttarstöðu þess einstaklings sem vildi fyrst láta reyna á stöðu sína fyrir íslenskum dómstólum og síðar fyrir Mannréttindadómstólnum. óskaði eftir ógildingu dóms á Íslandi, því var hafnað, óskaði síðan eftir skaðabótum úti í Strassburg og því var hafnað. Þetta er meginniðurstaða máls einstaklings fyrir íslenskum dómstólum og hjá Mannréttindadómstólnum. Eftir sitja spurningar um hvort það er eitthvað nýtt í niðurstöðu Mannréttindadómstólsins og þegar að því kemur að Mannréttindadómstóllinn kveður upp úr með að skipan dómsins hafi ekki verið lögum samkvæmt, er auðvitað ekkert nýtt í því eftir að Hæstiréttur hafði fjallað um það atriði áður og svarað lögspurningunni með því að dæma þeim, sem höfðu verið inni á lista 15 hæfustu, skaðabætur. Þessari spurningu hafði verið svarað. Ég vil vekja athygli á því, þegar fólk talar um að Ísland þurfi að virða skuldbindingar sínar samkvæmt mannréttindasáttmálanum, að það höfum við ávallt gert. Menn verða að láta fylgja sinn skilning á því hver þjóðréttarlega skuldbindingin er. Margir sem hafa blandað sér í þessa umræðu hafa látið að því að okkur beri skylda til að fylgja í einu og öllu dómum Mannréttindadómstólsins, líkt og þeir gætu hnekkt niðurstöðu dómstóla á Íslandi. Þetta er auðvitað alrangt og afskaplega mikilvægt að allir geri sér grein fyrir því í þessu dæmi. Hér talar hv. þingmaður um að fyrrverandi dómsmálaráðherra hafa verið með pólitískt at. Við skulum þá í þeirri umræðu ekki gleyma öllum þeim sem voru pólitískt að atast í dómsmálaráðherranum sjálfum

Virðulegi forseti. Ég veit ekki með hæstv. fjármálaráðherra en ég ætla að reyna að læra af þessu. Ekki með því að reyna að tala Mannréttindadómstólinn niður eða slá skjaldborg utan um persónur og leikendur eða stjórnmálaflokka, eða gamla og úrelta stjórnmálamenningu. Það er mér ekkert gamanmál að standa hér. Mér er hins vegar annt um að út úr þessu máli geti komið niðurstaða og ákvörðun sem skilar okkur Íslendingum sterkari og þroskaðri á eftir, að dómstólar landsins séu ekki aftur settir í stöðu sem þessa, að íslensk stjórnvöld sitji ekki á sama bekk og lönd sem við viljum ekki kenna okkur við þegar kemur að lýðræði. Það hlýtur að vera samtalið sem stjórnvöld þurfa að takast á við. Þetta mál hefur leitt til þess að 17 dómarar Mannréttindadómstólsins hafa komist að afgerandi niðurstöðu sem er einfaldlega íslenskum stjórnvöldum í óhag.

Virðulegi forseti. Hv. þingmaður getur kallað það að benda á inntak þjóðréttarlegrar skuldbindingar Íslands samkvæmt mannréttindasáttmálanum, að tala niður Mannréttindadómstólinn. Þetta er alrangt. Þetta er bara mikill misskilningur á málflutningi mínum. Ég er ekki að tala niður Mannréttindadómstólinn, ég er bara að setja hann á hillu þar sem hann á heima. Hann er fyrir neðan íslenska dómstóla samkvæmt stjórnarskránni. Þessu grundvallaratriði verður einfaldlega að halda til haga. Það stóð aldrei til að Mannréttindadómstóllinn gæti hnekkt niðurstöðu dómstóla á Íslandi sem fjallað hafa um þær lagalegu spurningar sem uppi hafa verið í þessu máli. Það er aðalatriðið. Því er ekki einu sinni haldið fram í þessum dómi síðan í gær að okkur beri að grípa til nokkurra sérstakra ráðstafana. Við þurfum einfaldlega að leggja mat á það. Þannig að að þessu leyti til er umræðan fyrir löngu síðan tæmd með dómum Hæstaréttar. Ég ætla síðan að

Evrópu. Staðreyndin er sú að dómstóllinn sendir erindi um brot aðildarríkis til ráðherraráðs Evrópuráðsins sem hefur samband við viðkomandi aðildarríki til að fá áætlun um hvernig aðildarríkið ætli að framfylgja dómnum og koma í veg fyrir sambærileg mannréttindabrot í framtíðinni. Rétta svarið gagnvart ráðherraráðinu er ekki að skila auðu. Ef upp koma sambærileg brot geta fallið alvarlegri og verri dómar gegn íslenska ríkinu.

að niðurstaðan hafi ekki áhrif á þau mál sem þegar eru dæmd né heldur eru þar dæmdar bætur fyrir aðila. Þannig tek ég undir þau orð sem lögmenn hafa látið falla um að þetta sé dómur sem horfi fyrst og fremst til framtíðar í stað þess að umbylta öllu því sem þegar er orðið. Það er einfaldlega það sem ég hef sagt. Það virðist ekki þurfa að leiða af sér verulega röskun á réttarkerfinu til framtíðar. Það er hægt að draga lærdóm af þessum úrskurði og tryggja að slíkt endurtaki sig ekki. Og fræðilega geta menn reynt að óska eftir endurupptöku, íslensk löggjöf tryggir fólki þann rétt

Það var ekki bara óvissa um þessa fjóra dómara heldur vöknuðu alls konar aðrar spurningar, en þeirri óvissu hefur verið eytt með þessum skýra dómi sem féll í gær. Síðan kemur hv. þingmaður og segir að ríkisstjórnin eða ráðherrar hafi ekkert gert síðan fyrri dómur féll. Það er auðvitað líka rangt.

einn, ekki fjórir, þar sem þrír hafa hlotið nýja skipun við dóminn og engin óvissa er lengur um sjálfstæða stöðu hans sem áfrýjunardómstóls. Í þriðja lagi hefur Alþingi nýlega sett lög um sjálfstæðan endurupptökudómstól og þau lög eru einmitt í samræmi við ábendingar og gagnrýni um fyrirkomulag þeirra mála.

um afleiðingar pólitískra afskipta af sjálfstæði dómstóla. Landsréttardómurinn, með dómi yfirdeildar Mannréttindadómstólsins, er sögulegur, fordæmisgefandi dómur um hvernig ekki skuli skipa dómara.

Sjálfstæðisflokkurinn býr ekki yfir neinni aðferðafræði við skipan dómara. Þeir eru skipaðir samkvæmt lögum sem síðast var breytt árið 2011 af þáverandi ríkisstjórn. Um árabil hefur verið deilt um það hvernig matsnefndir raða umsækjendum um dómarastöður og það er grunnurinn að þessu máli. Þegar við skoðum skipan dómara við öll dómstig síðustu ár almennt þá hafa þær skipanir gengið afar vel fyrir sig. Það hefur engin pólitík komið við sögu varðandi þær skipanir

forseti. Á Íslandi er virkur iðnaður sem felst í blóðtöku úr lifandi hrossum í því skyni að vinna úr blóðinu hormón sem selt er líftæknifyrirtæki til að framleiða megi frjósemislyf og hvata til að auka frjósemi í svínaeldi til manneldis. Líftæknifyrirtæki borga hátt verð fyrir hormónið og því hefur blóðmerahald aukist til muna á Íslandi á síðari árum. Á nokkrum stöðum er þetta orðið stórbúskapur með allt að 200 hryssur í blóðframleiðslu. Miklir fjárhagslegir hvatar eru til staðar til að hámarka afköstin og því eru blóðmerar látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er, eða þar til hormónið fyrirfinnst ekki lengur í blóði þeirra og þá er þeim slátrað.

Íslenski hesturinn en minni en hefðbundið hestakyn og því er blóðmagn í íslensku hryssunum aðeins 35–37 lítrar. Hér er því verið að taka um 14% af blóðmagni þeirra í viku hverri í tvo mánuði.

og rekstrarforsendur í raun brostnar. Ástæðurnar eru nokkrar. Alvarlegar afleiðingar veirufaraldursins eru augljósar og hrun er í komu erlendra ferðamanna sem hefur haft mikil áhrif á neyslu á landbúnaðarvörum. Sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda hafa einnig haft mikil áhrif. Aukinn innflutningur er á erlendum búvörum,

Verði ekki gripið til ráðstafana til að koma í veg fyrir að meira kjöt komi inn á yfirfullan markað mun það leiða til hruns í verði á kjöti til framleiðenda og fjöldagjaldþrot blasir við. Það er því mjög brýnt að stjórnvöld bregðist strax við vandanum ef ekki á illa að fara. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hvaða aðgerðir hyggst hann ráðast í til að bregðast við þeirri alvarlegu stöðu sem upp er komin í íslenskum landbúnaði sem ég rakti hér?

að áhrif kórónuveirunnar og samdráttur í komu ferðamanna til landsins upp á tvær milljónir ferðamanna hefur áhrif. Íslensk matvælaframleiðsla tekur skellinn af því eins og aðrar greinar.

hver aðild núverandi þingmanna Miðflokksins var að þeim samningi. Oft og tíðum talar Miðflokkurinn eins og hann sé nánast allur í heild sinni hvítskúraðir englar,

Herra forseti. Ég verð að segja það að nú verður hæstv. ráðherra fara að koma með einhverjar lausnir og segja frá sinni stefnu, ekki að vera að tala alltaf um það hvað aðrir gerðu eða gerðu ekki.

Þú verður að fara að koma með lausnir, það eru bara skilaboð. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra að því hvort hann hafi látið skoða samkeppnisumhverfi landbúnaðar, þ.e. bænda og afurðasölu fyrirtækja í nágrannalöndunum, og ef svo er hvort hann hafi borið það saman við starfsumhverfi þessara aðila hér á landi. Ég verð að segja, af

og erum að vinna með niðurstöðu frá Lagastofnun Háskóla Íslands í þeim efnum. Það er alveg ljóst að það er ákveðinn munur á lögum og reglum varðandi t.d. samstarf aðila í Noregi, Evrópusambandinu, við þær heimildir sem gilda um starfsemi landbúnaðarins á Íslandi.

við hæstv. ráðherra. Við höfum aðeins drepið á þessu í fjárlaganefnd og mig langar að fylgja því eftir. Sérstaklega langar mig að fjalla um skólana í mínu kjördæmi sem kalla sig SAMNOR,

það virðist hafa verið eitthvert samtal en eitthvað virðist það ganga hægt fyrir skólana að ná einhverri niðurstöðu. Við þekkjum þessa umræðu. Það er ekki

Ég vil byrja á því að segja að ríkisstjórnin hefur verið að auka verulega alla fjármuni inn í menntakerfið. Við erum að tala um milljarðaaukningu, bæði vegna þess að við höfum verið að fara í stórsókn, við höfum náð OECD-meðaltalinu, við höfum hækkað fjárframlög á hvern einasta framhaldsskólanema á þessu tímabili vegna þess að við vitum að menntun skiptir öllu máli til framtíðar, og þess vegna höfum við farið þessa leið.

líta á það aftur af því að fjöldinn er búinn að vera svolítið á reiki, það eru ofboðslega margir að koma inn í skólakerfið út af þessari stöðu sem uppi er, þúsundir inn á háskólastigið og líka þúsundir inn á framhaldsskólastigið. Allir skólarnir

á milli starfsfólks mennta- og menningarmálaráðuneytisins og starfsfólks skólanna og mikill framgangur í því samtali. Ég vil líka nefna að þegar verið er að ákveða fjárframlög á hvern skóla þá tekur það mið af fjölda nemenda, tegund náms, fjölda útskrifta, fjölda nýnema í viðkvæmri stöðu námslega, fjölda nemenda á starfsbrautum, húsaleigu, rekstri heimavista og öðru slíku, þetta kemur allt inn og myndar ákveðna heild.

búið að taka við gríðarlegum fjölda nemenda og alveg ljóst að ekki getur gengið eftir að halda nemendum inn á næsta ár ef ekki fylgja auknir fjármunir. Þess vegna verð ég að spyrja

Það er mikið fagnaðarefni að menntakerfið sé svona opið og bæði framhaldsskólastigið og háskólastigið geti tekið á móti þúsundum nemenda án þess þó að Það er það sem er raunverulega að gerast. Það eru alveg framúrskarandi rektorar og skólameistarar úti um allt land. Ég vil bara minna okkur öll á að það er ekki sjálfsagt að geta tekið á móti þúsundum nýrra nemendum í svona stöðu en það getur íslenska menntakerfið

Ef við berum hann saman við Háskóla Íslands er hækkunin þar 35,6%. Við höfum verið að bæta verulega í

Það eru tvær sem liggja mér nokkuð á hjarta. Annars vegar er það fyrirspurn til hæstv. menntamálaráðherra sem nú er orðin 302 daga gömul og snýr að sekta- og bótagreiðslum Ríkisútvarpsins.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021.

fjallaði nefndin um málið og fékk á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og einnig frá ýmsum hagaðilum auk þess sem ýmsar umsagnir bárust, eins og kemur fram. Í þessu frumvarpi er m.a. að finna tillögur um hækkanir á kolefnisgjaldi, olíugjaldi, almennu og sérstöku kílómetragjaldi, almennu og sérstöku bensíngjaldi, bifreiðagjaldi, gjaldi á áfengi og tóbaki í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps. Sama gildir um gjald

það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar. Þá eru fleiri breytingar sem eru gerðar í þessu frumvarpi

Í 15. gr. frumvarpsins eru lagðar til ýmsar breytingar, eins og ég gat um, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, m.a. lögð til hækkun á fastagjaldi sem lífeyrissjóðir greiða til að standa straum af eftirliti. Hlutfall fastagjaldsins af heildarálagningu lífeyrissjóða verður því hærra samhliða lækkun á hlutfalli breytilega gjaldsins. Í umsögn 11 minni og meðalstórra lífeyrissjóða kemur fram það sjónarmið að ójafnræðis gæti um skiptingu eftirlitsgjalds milli lífeyrissjóðanna ef horft er til stærðarmunar þeirra. Minni lífeyrissjóðir greiði hærra hlutfall af hreinni eign í formi eftirlitsgjalds en þeir stóru. Nefndin óskaði í þessu sambandi eftir sérstöku minnisblaði frá Fjármálaeftirliti Seðlabankans þar sem fram kæmi afstaða til umsagnar þessara minni lífeyrissjóða og kemur m.a. fram í minnisblaðinu að breytingartillagan í frumvarpinu endurspegli almennt þann kostnað sem felist í beinu eftirliti með hverjum lífeyrissjóði fyrir sig. En þá segir orðrétt, með leyfi forseta: „Aftur á móti er verulegur hluti kostnaðar við starfsemi Fjármálaeftirlitsins sem lýtur að lífeyriskerfinu almenns eðlis, svo sem við greiningar, áhættumat, lagaþróun og reglusetningar. Vegna þeirra verkefna, auk kostnaðar við yfirstjórn, er óeðlilegt að minni sjóðirnir greiði hlutfallslega meira en þeir stóru. Að öllu þessu sögðu mælir Fjármálaeftirlitið með því að fyrirkomulag skattheimtu til að standa straum af eftirliti og tengdum verkefnum verði tekið til gagngerrar endurskoðunar.“ endurskoðunar.“ Skipting eftirlitsgjaldsins í fastagjald og breytilegt gjald veldur því að hlutfall fastagjaldsins af heildarálagningu er hærra hjá minni lífeyrissjóðum en hjá þeim eignameiri. Við ákvörðun um tilhögun eftirlitsgjaldsins vegast því á ólíkir hagsmunir lífeyrissjóðanna. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar tekur því undir með Fjármálaeftirlitinu um mikilvægi endurskoðunar á fyrirkomulagi eftirlitsgjaldsins með tilliti til þess að tryggja frekara jafnræði milli sjóðanna. Að sóknargjöldum: Í 26. gr. frumvarpsins er lagt lagt til að við lög um sóknargjöld bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þess efnis að föst krónutala sóknargjalda verði 980 kr. á mánuði á komandi ári fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri.

Meiri hlutinn leggur til breytingu þess efnis að sóknargjöld verði 1.080 kr. á mánuði á komandi ári fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri.

Í ákvæði til bráðabirgða XXIV í lögum um virðisaukaskatt er kveðið á um skattalegar ívilnanir við innflutning og skattskylda sölu vistvænna bifreiða. Samkvæmt ákvæðinu lækkar sú ívilnun hvað varðar tengiltvinnbifreiðar í skrefum frá og með komandi áramótum. Nefndinni hafa borist ábendingar um að í samræmi við stefnu stjórnvalda í orkuskiptum standi rök til þess að fresta gildistöku

Ákvæðið gildir einnig um niðurfellingu virðisaukaskatts við innflutning og fyrstu sölu notaðra bifreiða af þessum toga, enda sé ökutæki þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og söludegi miðað við fyrstu skráningu. Í umsögn Bílgreinasambandsins og Samtaka ferðaþjónustunnar við frumvarpið er athygli vakin á því að engin sambærileg heimild gildi um sölu bifreiða á eftirmarkaði. Rekstraraðila sem hefur nýtt sér heimildina ber því að leggja virðisaukaskatt á við endursölu bifreiðar. Með því móti eru hvatar bílaleigu

á tímabilinu 1. apríl til 31. október 2020, útilokaði í mörgum tilfellum aðila, sem ætlunin hefði verið að veita aðstoð, frá tekjufallsstyrk. Það ætti t.d. við um einyrkja sem lagt hefði niður störf á tímabilinu vegna verkefnaskorts og lítil fjölskyldufyrirtæki þar sem eigendur hefðu hætt að reikna sér endurgjald eða lækkað það umtalsvert vegna þess að umfang rekstrar hafði minnkað verulega og þar með vinnuframlag. Í þess háttar tilfellum væru stöðugildi hjá rekstraraðila á tímabilinu annaðhvort engin eða mun færri en ella og því reiknaðist tekjufallsstyrkur að óbreyttu sem margfeldi af núll eða yrði umtalsvert lægri en ef miðað væri við stöðugildi sem gæfu rétta mynd af rekstrinum.

„Ýmis rekstur sem frumvarp þetta tekur til byggist fyrst og fremst á vinnuframlagi eiganda, og eftir atvikum fjölskyldu hans, og því er reiknað endurgjald stór hluti rekstrarkostnaðar.

að í stað reiknaðs endurgjalds fyrir tímabilið 1. apríl til 30. september 2020 verði rekstraraðila heimilt, en ekki skylt, að telja til rekstrarkostnaðar á því tímabili sömu fjárhæð og hann gjaldfærði vegna reiknaðs endurgjalds fyrir sömu mánuði á árinu 2019.“ Í þinglegri meðferð frumvarpsins var heimildinni breytt á þá leið að reikna mætti til rekstrarkostnaðar á tímabilinu fjárhæð sem næmi sjö tólftu af gjaldfærðu reiknuðu endurgjaldi í skattframtali 2020, auk þess sem tímabilið var lengt fram til loka október. Í samráði við ráðuneytið og Skattinn leggur meiri hlutinn til

Leggur meiri hlutinn til að aðilum sem nýti heimildina sem þar kemur fram verði jafnframt heimilt, í þeim tilvikum þar sem það er hagstæðara, að miða mánaðarleg stöðugildi

á árinu 2019. Í nefndarálitinu eru síðan rakin dæmi um það hvernig þetta getur komið út og vitna ég til þess. Aðrar breytingar sem meiri hlutinn leggur til á því frumvarpi sem hér liggur fyrir eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að framansögðu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem eru á sérstöku þingskjali

lagður á jarðefnaeldsneyti til að draga úr útblæstri og hvetja til orkuskipta í samgöngum. Nú um áramótin á skatturinn að hækka þannig að hann verður 11 kr. og 75 aurar á hvern lítra af dísilolíu

í ljósi þeirrar skýrslu, að endurskoða og fara yfir þennan skatt.

fyrir að menga. Hann er einhvers konar gjald sem við greiðum öðrum fyrir að nota mengandi orkugjafa.

í því að berjast fyrir nýtingu innlendra orkugjafa og hafna hinum erlendu. Kannski hef ég misskilið málflutning

með álagningu skattsins en dregur í efa að skatturinn skili tilætluðum árangri. Ég er tilbúinn í það hvenær sem er að ræða með

Ég hygg að enginn þingmaður sé á móti því að endurskoða skattheimtu eða álagningu gjalda ef fram koma rökstuddar

og þeim hefur ekki verið breytt í tíu ár. En í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að þetta mark hækki upp í 5 millj. kr. eða um 233%. Önnur viðmið voru sett árið 2010 er fjallað um þau í þessu frumvarpi. Má þar nefna frítekjumark fyrir launatekjur öryrkja. Það var sett árið 2010 og er rétt tæpar 110.000 kr. á mánuði en ef þessi upphæð hefði fylgt launavísitölu væri hún um 200.000 kr.

bara eina flata skattprósentu, hvort heldur er í tekjuskatti eða ekki. Ég hef áður sagt hér af öðru tilefni að mér finnst það vont og mér sárnar það, og ég er kannski ekki síst sár út í sjálfan mig, að okkur hafi ekki auðnast hér í þessum þingsal að endurskoða tryggingakerfi öryrkja á Íslandi. Það á við um frítekjumark atvinnutekna en það á líka við um allt kerfið. kerfið. Ýmsar ástæður eru fyrir því en það breytir ekki því að það er vont fyrir okkur að þurfa ár eftir ár að horfast í augu við það að okkur auðnast ekki sameiginlega að koma í gegn kerfisbreytingum á tryggingakerfi öryrkja sem tryggir hag þeirra eins og við viljum gera. Þetta snýst nefnilega ekki bara um að hækka frítekjumark atvinnutekna. Þetta snýst um að skera tryggingakerfið upp, gera það manneskjulegra, gera það skiljanlegra og grípa utan um þennan hóp sem þarf á aðstoð okkar að halda. Herra forseti.

Herra forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni hvað þetta síðasta varðar en vara hins vegar við því að erfðafjárskattur sé lækkaður mikið á sama tíma og eignaójöfnuður er að aukast í landinu. Það eru önnur viðmið sem sett voru árið 2010 og það eru viðmið fyrir vaxtabætur. Vaxtabótakerfið hefur í raun rýrnað um næstum því 100% frá árinu 2010 sem gerir það að verkum að kerfið styður sífellt færri heimili. Tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í húsnæði sínu fær nú lítinn sem engan stuðning í gegnum kerfið. Í minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu til nefndarinnar segir að óbreyttar viðmiðunarfjárhæðir leiði til að vaxtabæturnar fari í auknum mæli til þeirra sem eru í efri hluta tekjudreifingarinnar og um helmingur upphæðarinnar fari til þeirra sem eru 48 ára eða eldri. Vil ég biðja hv. þingmann um að tjá sig um þessa þróun á húsnæðisbótakerfi.

hreinorkubíla, og því sem næst hreinorkubíla. Í fyrsta lagi kom mér hreinlega á óvart að okkur hefði yfirsést að fella niður virðisaukaskatt við endursölu vistvænna bíla alveg eins og við sölu nýrra bifreiða. Ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að taka til okkar allra hér í sal að hafa ekki áttað okkur á því þegar við settum þá heimild í lögin. Auðvitað á það sama að gilda um

átti að lækka úr 960.000 á hvern bíl niður í 600.000 nú um áramótin. Það er mikill peningur til bíla sem áhöld eru um hversu hreinir séu. Í nefndarálitinu stendur jafnframt að nefndinni hafi borist ábendingar um að í samræmi við stefnu stjórnvalda í orkuskiptum standi rök til þessarar frestunar. Mig langar bara að fá skýrt frá hv. þingmanni frá hverjum þær ábendingar hafi borist.

upp á 960.000 kr. Rökin þar að baki eru í sjálfu sér einföld. Þau eru að

bíla sem nota jarðefnaeldsneyti. Þess vegna er ekki talið tímabært að afnema þessa ívilnun,

Þess vegna m.a. hafa ráðherrar í tvígang lagt til að ýmist fella niður eða draga úr ívilnun til þeirra ökutækja hraðar en meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar treysti sér til að standa við. vegna standa spurningarnar eftir: Hvaðan bárust þær ábendingar sem meiri hluti nefndarinnar fer hér eftir og hversu dýrar eru þær breytingar sem lagðar eru til í þágu tengiltvinnbíla?

að í fyrsta lagi hafi kannanir sýnt að tengiltvinnbílar hafi reynst mikilvæg brú yfir í hreina rafbíla

Ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, sem er sú sem hér stendur og er fulltrúi Samfylkingarinnar í nefndinni. Vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og þeirra efnahagsaðgerða sem gripið hefur verið til í heimsfaraldrinum verða frumvörp um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021 fleiri en á undanförnum árum. Í þessu áliti verður því ekki fjallað um mikilvæg mál til jöfnunar í samfélaginu sem von er á í sérstökum frumvörpum, svo sem atvinnuleysistryggingar, félagslegan stuðning, tryggingagjald og barnabætur. Von er á frumvarpi um almannatryggingar komið sé inn á þær í þessu nefndaráliti. Fyrstu greinar frumvarpsins fjalla um hækkun ýmissa gjalda. Lagt er til að kolefnisgjald, olíugjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, almennt og sérstakt bensíngjald, gjald á áfengi og tóbaki, gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og gjald til Ríkisútvarpsins hækki um 2,5% en ekki 3,2% í samræmi við verðbólguspá Hagstofu Íslands. Í minnisblaði frá fjármála- og efnahagsráðuneyti til efnahags- og viðskiptanefndar kemur fram að jafnvel þótt hagspá Hagstofunnar sé alla jafna viðmið fyrir uppfærslu krónutölugjalda sé nú miðað við 2,5% hækkun til að stuðla að minni verðhækkunum. Þetta hefur áður verið gert en 1. minni hluti varar við því að gjöld sem eiga að standa undir ákveðnum kostnaði og hækka miðað við verðbólgu dragist saman og standi ekki undir áætluðum kostnaði. Þess vegna legg ég til að öll krónutölugjöld verði tekin til endurmats.

Gjald sem ætlað er að standa undir kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara er lagt á gjaldskylda aðila. 1. minni hluti bendir á að þar sem aðgerðir og styrkir stjórnvalda sem fram eru komnir vegna atvinnukreppunnar í kjölfar heimsfaraldurs hafa aðeins að litlu leyti runnið til heimila þeirra sem misst hafa vinnuna ef ekkert verður að gert leiði það aðgerðaleysi til skuldavanda hjá heimilunum og þá um leið aukinna umsvifa umboðsmanns skuldara. 1. minni hluti leggur á það ríka áherslu að stjórnvöld mæti efnahagsvanda heimilanna til þess að komast hjá því að greiðsluvandi þeirra verði langvarandi með tilheyrandi kostnaði og aukaverkunum til langs tíma. Það má ekki gerast að fólk sem lenti í erfiðri stöðu í bankahruninu endi aftur í slíku rúmum áratug síðan. Meira þarf að gera til að koma í veg fyrir það. það. Jafnt aðgengi að húsnæðismarkaði hefur ætíð verið meðal helstu áherslna verkalýðshreyfingarinnar og jafnaðarmanna. yfirlýsingar stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga lækkar húsnæðisstuðningur að raunvirði milli ára og áætlanir gera ráð fyrir að svo verði áfram. Í heild hefur húsnæðisstuðningur í gegnum vaxtabótakerfið rýrnað að raungildi um meira en 70% frá árinu 2013 og enn meira ef við horfum til þess hvenær viðmiðin voru sett. Heimilum sem fengu vaxtabætur fækkaði um 27.000 milli áranna 2013 og 2018 og fer enn fækkandi. Þá hafa viðmiðanir verið nánast óbreyttar frá árinu 2010 og samkvæmt frumvarpinu eiga þær ekki að breytast á árinu 2021. Þetta gerir það að verkum að kerfið styður sífellt færri heimili. Tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í húsnæði sínu fær nú lítinn sem engan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið. Lækkun vaxtabóta rýrir kjör lágtekjufólks sem á lítið eigið fé í húsnæði. Alþýðusamband Íslands bendir í umsögn sinni við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020 ef horft er til þróunar í framlögum til vaxtabóta síðastliðinn áratug má sjá að samhliða tilkomu almenna íbúðakerfisins og vexti stofnframlaga til byggingar hagkvæmra leiguíbúða fyrir tekjulága hafa framlög til vaxtabóta dregist saman um svipaða upphæð. Sama gildir þótt lög um hlutdeildarlán hafi verið samþykkt. Framlög til húsnæðismála hafa því ekki verið til að bæta í stuðninginn, eins og þeim var ætlað, heldur í reynd greidd með lækkun á öðru stuðningsformi.

að óbreyttar viðmiðunarfjárhæðir leiði til þess að vaxtabætur fari í auknum mæli til þeirra sem eru í efri hluta tekjudreifingarinnar og um helmingur upphæðarinnar fari til þeirra sem eru 48 ára og eldri. 1. minni hluti krefst þess að stjórnvöld standi við fyrirheit sín um að hækka húsnæðisbætur, að húsnæðisstuðningur verði aukinn og skili sér til þeirra hópa sem helst þurfa á slíkum stuðningi að halda. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2021 er lagt til að elli- og örorkulífeyrir almannatrygginga hækki um 3,6% í upphafi ársins 2021. Til samanburðar hækkar lágmarkstekjutrygging samkvæmt lífskjarasamningunum um 4,8% á árinu. Bætur almannatrygginga koma því til með að hækka umtalsvert minna en lægstu laun þriðja árið í röð og kjör lífeyrisþega versna í samanburði við aðra hópa. Lágmarksframfærsla almannatrygginga fyrir einstakling sem býr einn verður því 333.268 kr. á árinu 2021 og hefur þá frá árinu 2018 hækkað úr 300.000 kr. eða um rúm 11% á sama tíma og lægstu laun munu hafa hækkað um 17% og verða 351.000 kr. á mánuði. Fyrir einstakling sem býr með öðrum verður lágmarksframfærslutrygging um 256.000 kr. og hefur þá hækkað um rúmlega 11% frá árinu 2018. Hér er miðað við hlutfallslega hækkun en þar sem hækkun lífskjarasamninganna er krónutöluhækkun ætti slíkt hið sama að gilda um hækkun á elli- og örorkulífeyri almannatrygginga. Því ætti hækkunin að vera í það minnsta 15.750 kr. á mánuði á árinu 2021. minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins til nefndarinnar segir að ekki hafi tíðkast að taka mið af vísitölu launa eða hækkun lægstu launa heldur meðalhækkun í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði að teknu tilliti til hvenær þeir tóku gildi. Innbyggt óréttlæti er því í túlkun stjórnvalda á 69. gr. laga um almannatryggingar. 1. minni hluti telur með öllu óásættanlegt að kjör elli- og örorkulífeyrisþega skerðist í samanburði við aðra hópa. Sú eðlilega og réttmæta krafa að enginn verði undir lágmarkslaunum var felld við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins fyrir Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og þeir þingmenn sem bera þá ríkisstjórn uppi vilja að þeir sem eiga allt sitt undir greiðslum almannatrygginga, fólk sem ekki hefur valið sér hlutskipti sitt og löggjafinn sér um að ákveða á hvaða kjörum verða, verði fátækastir á Íslandi. Meðal eldri borgara sem fá einvörðungu greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins er hlutfall kvenna hátt. 70% lífeyrisþega sem búa við lökustu kjörin eru konur sem voru í hlutastörfum eða heimavinnandi á árum áður. Meðal þeirra sem eru allra verst staddar eru konur af erlendum uppruna. Þessi hópur hefur unnið sér inn lítil eða engin réttindi til greiðslna úr lífeyrissjóðum og þær hafa mjög takmörkuð úrræði til að bæta kjör sín. Bilið á milli þeirra fátæku og þeirra ríku breikkar vegna aðgerðaleysis stjórnvalda sem segja eitt í ræðum en ákveða annað í fjárlögum og tekjufrumvörpum eins og því sem við erum hér að ræða.

Fyrsti minni hluti gagnrýnir harðlega að enn eitt árið eigi frítekjumark örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna ekki að hækka. Frítekjumarkið hefur verið 109.600 kr. frá árinu 2010. Ef frítekjumarkið hefði hækkað samkvæmt launavísitölu væri það rétt um 200.000 kr. á mánuði. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar, ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, er líka skýr hvað þetta varðar. Viðmiðum frá árinu 2010 vegna kjara öryrkja er haldið óbreyttum en skattleysismörk vegna erfðafjárskatts, sem einnig hafa staðið óbreytt frá árinu 2010, eru hækkuð umtalsvert erfingjum í vil.

sem allir ættu að geta fallist á að sé réttmæt og viðráðanleg fyrir ríkissjóð. Skoska þingið var fyrst þjóðþinga í heiminum til að samþykkja lög um að túrbindi, túrtappar og aðrar tíðavörur yrðu jafnan aðgengilegar öllum þeim sem á þyrftu að halda. Heilbrigðisyfirvöld og sveitarfélög í Skotlandi eiga að sjá til þess að lögunum verði framfylgt. Anna María Allawawi Sonde og Saga María Sæþórsdóttir sendu nefndinni umsögn og bentu á hversu miklu máli gott aðgengi að tíðavörum skiptir, sérstaklega fyrir ungt fólk sem lítið hefur á milli handanna. Annaðhvort er ungu fólki mismunað eftir efnahag foreldra eða sú ósanngjarna krafa gerð að það eyði þeim litlu peningum sem það á í nauðsynlegar vörur sem tíðavörur eru. Tíðavörur eru jafn mikilvægar og klósettpappír og þess vegna ætti aðgengi að þeim að vera jafn sjálfsagt. Blæðingar gera ekki boð á undan sér og því mikilvægt að hafa tíðavörur til staðar á salernum, ekki síst í skólum og félagsmiðstöðvum þar sem ungt fólk er. Þær leggja einnig til að skattur verði afnuminn af tíðavörum. 1. minni hluti skorar á Alþingi Íslendinga að taka Skota sé til fyrirmyndar í þessum efnum með lagasetningu. Þannig verði séð til þess að tíðavörur verði á salernum í skólum, á frístundaheimilum og öllum opinberum stofnunum. 1. minni hluti kallar eftir því að virðisaukaskattur á tíðavörum verði tekinn til sérstakrar skoðunar í boðuðu frumvarpi um endurskoðun á virðisaukaskatti. Fyrsti minni hluti tekur undir breytingartillögu meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um skattalega ívilnun tengiltvinnbíla, niðurfellingu virðisaukaskatts á endursölu vistvænna ökutækja og breytingar á lögum um tekjufallsstyrki. Í þessu nefndaráliti, sem ég hef nú mælt fyrir, er breytingartillaga sem ég fór áður yfir um að

Þá hef ég, herra forseti, farið yfir nefndarálitið og mælt fyrir því. Eins og ég sagði í upphafi munu fleiri bandormar koma inn í nefndina sem við þurfum að fara vandlega yfir, bandormar sem ræddir verða í hv. efnahags- og viðskiptanefnd en einnig í velferðarnefnd og gætu varðað jöfnuð í samfélaginu sem við þurfum að gæta sérstaklega vel að núna í heimsfaraldrinum, sem leggst þyngra

almennt og sérstakt kílómetragjald, almennt og sérstakt bensíngjald, gjald á áfengi og tóbak, gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og gjald til Ríkisútvarpsins

Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á árunum 2013–2016. Ég er nú ekki með í kollinum hvaða ár það var sem gjöld sem þessi voru ekki látin hækka samkvæmt vísitölu eða ætlaðri vísitölu.

Herra forseti. Nei, það er ekki svo að sú sem hér stendur sé að leggja til að gjöldin hækki meira. Ég er bara að draga fram

Ég er alls ekki að tala um að það þurfi að hækka þessi gjöld en mér finnst sjálfsagt að endurskoða alla gjaldtöku ríkisins. Það má vera að í sumum tilfellum sé hún bara allt of

Við erum með alls konar gjöld og miklu fleiri, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, en nefnd eru í þessum bandormi. Við þurfum að skoða þau öll og meta.

að mati hv. þingmanns með þessi lög um opinber fjármál þar sem þessi tenging er slitin. Ég get sagt fyrir mig að mér þykir tengingin mikilvæg. Hún ýtir undir kostnaðarvitund

með tillögum um gjöld, þá eru rökin oft sá kostnaður sem þau eiga að dekka.

er ætlað að standa undir kostnaði og voru upphaflega sett með þeim rökum. Þannig er nú það,

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 2. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Sá minni hluti er sá sem hér stendur, sem er þingmaður Viðreisnar. Ég ætla að byrja á því að fjalla aðeins um nokkrar umsagnir sem bárust nefndinni en þær voru samtals 18. Ég ætla að víkja að nokkrum þeirra og sjónarmiðum sem 2. minni hluti tekur undir. Einnig verður fjallað um tilvik þar sem 2. minni hluti getur ekki tekið undir sjónarmið og breytingar sem fram koma í þeim umsögnum, og meiri hluti nefndarinnar leggur til.

en í þeirri umsögn er skorað á stjórnvöld að fella niður virðisaukaskatt af tíðavörum og tryggja að þær verði aðgengilegar í grunn- og framhaldsskólum. Bent er á að stúlkur þurfi á vörunum að halda frá ungum aldri, áður en þær afla sér eigin tekna. Þær verði því að leita aðstoðar forráðamanna eða annarra til kaupa á slíkum vörum sem reynist mörgum erfitt. Annar minni hluti tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögninni. Mikilvægt er að auka aðgengi að þessum vörum sem og getnaðarvörnum fyrir ungt fólk.

Oft er talað um skattlagningu af þessu tagi sem bleikan skatt sem mismunar kynjum. Með lögum nr. 67/2019 var ákveðið að færa þessar vörur úr hærra þrepi virðisaukaskatts í það lægra. 2. minni hluti telur tímabært að taka til ítarlegrar skoðunar að stíga skrefið til fulls og fella niður virðisaukaskatt af tíðavörum og getnaðarvörnum.

„BSRB telur eðlilegt að skattfrelsismörk hækki árlega til samræmis við verðlag en telur hækkun á skattfrelsismörkum um 3,5 millj. kr. of mikla miðað við núverandi efnahagsaðstæður og tekjufall ríkissjóðs.“ Annar minni hluti tekur að hluta til undir þessi sjónarmið en telur jafnframt, og Viðreisn hefur talað fyrir því, rétt að gera umtalsverðar breytingar á erfðafjárskatti. Frumvarpið sem hér er til umræðu gerir ekki ráð fyrir slíkum breytingum en það sem lagt er til er í sjálfu sér góðra gjalda vert. Á hinn bóginn tekur 2. hluti minni hluti undir þau sjónarmið að rétt væri að fresta þessari breytingu um eitt ár í ljósi stöðu í ríkisfjármálum og leggur fram breytingartillögu þess efnis. Þá verður vikið að umsögn frá Landvernd en þar er m.a. bent á mikilvægi kolefnisgjalds í baráttunni við loftslagsbreytingar. Þar segir m.a., með leyfi forseta: „Eins og komið hefur fram í mörgum umsögnum Landverndar telur stjórn samtakanna að hátt kolefnisgjald sé nauðsynleg og réttlát leið til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

í áföngum á næstu fáu árum. Þess vegna leggur 2. minni hluti til að fyrsta skrefið verði stigið nú og að í stað 2,5% hækkunar verði gjöldin hækkuð um 5% til samræmis við hækkun á vísitölu neysluverðs. Samhliða þessu telur 2. minni hluti brýnt að ríkisstjórnin nýti fjármagnið sem kolefnisgjald og gjald vegna losunar gróðurhúsalofttegunda skila til að skapa hvata til aukinnar bindingar gróðurhúsalofttegunda með endurheimt votlendis, skógrækt og nýsköpun á sviði bindingar í jarðvegi. Þá bárust nokkrar umsagnir sem vörðuðu sóknargjald, m.a. frá þjóðkirkjunni, Sóknasambandi Íslands, Seljakirkju og Gísla Jónssyni.

svo tekjur trúfélaga og safnaða verða 54% af því sem þær ættu að vera en fjárhæð sóknargjalda ætti með réttu að vera um

að hefjast þegar handa við að ríkið hætti innheimtu sóknargjalda fyrir trú- og lífsskoðunarfélög. Í umsögn þjóðkirkjunnar er enda bent á að skoðun hennar sé sú að um félagsgjöld sé að ræða. Mun betra væri því að viðkomandi sóknir eða lífsskoðunarfélög gætu sjálf ákveðið upphæð félagsgjalda hverju sinni og annast innheimtuna sjálf eins og önnur félög í landinu. Það er mikilvægur liður í því að auka sjálfstæði kirkjunnar, safnaða og lífsskoðunarfélaga. Þá geta þessi ágætu félög, og söfnuðir allir, hagað gjaldtöku sinni í samræmi við verkefni sín og eru ekki upp á náð og miskunn Alþingis komin um breytingar og innheimtu á þeim gjöldum. Það er hið eina rétta og sanngjarna fyrirkomulag sem ætti að vera í þeim efnum. Þá vil ég víkja hér að sérstaklega þeim breytingartillögum sem eru þá nýjar og varða ekki efnisatriði frumvarpsins nema þó hið fyrra sem varðar áfengisgjald. Í frumvarpinu er lagt til að áfengisgjald hækki um 2,5% eins og aðrar tölur í því frumvarpi. 2. minni hluti getur ekki tekið undir slíka hækkun og leggur til að gjaldið verði óbreytt.

sala áfengis. Hækkun áfengisgjalds mun enn auka á þessa erfiðleika og draga úr getu rekstraraðila til þess að þrauka áfram næstu misseri. Þess vegna leggjum við fram breytingartillögu þess efnis að áfengisgjaldið verði ekki hækkað. Það er nauðsynlegt að við gerum það sem í okkar valdi stendur til þess að hjálpa þessum fyrirtækjum í gegnum vægast sagt erfiða tíma. Vissulega fylgir þessu að áfengisgjald

En kerfið okkar er nú einu sinni þannig að það væri mjög þungt í vöfum að koma því þannig fyrir að gjaldið lækkaði einungis til þeirra sem hafa leyfi til sölu áfengis þannig að þessi leið er þess vegna farin.

Launakostnaður dregur úr svigrúmi atvinnulífsins til að skapa ný störf og viðhalda störfum og um þessar mundir er á mjög mörgum sviðum mikil nauðsyn til þess að gera fyrirtækjum kleift að bæta við sig fólki en ekki síður, og það er kjarni máls, að draga úr óþolandi miklu atvinnuleysi og sannarlega alvarlegum afleiðingum langvarandi atvinnuleysis. Þess vegna leggur 2. minni hluti til

veittur 50% afsláttur af fullu tryggingagjaldi. Verði sú leið farin mun það virka mjög hvetjandi fyrir fyrirtæki að ráða til sín nýtt fólk

eru að reyna að rétta úr kútnum, að fá tilslakanir af þessu tagi. Þetta eru tímabundnar tilslakanir í 12 mánuði. Annar minni hluti tekur að öðru leyti undir þær breytingar sem meiri hlutinn leggur til. Sérstaklega er vert að nefna nýtt ákvæði um breytingar á lögum um tekjufallsstyrki, skattalega ívilnun tengiltvinnbíla og niðurfellingu virðisaukaskatts við endursölu vistvænna ökutækja. Að öllu þessu virtu og með þeim breytingartillögum og athugasemdum sem ég hef hér rakið leggur 2. minni hluti til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem hér eru gerðar og þær eru í fjórum liðum.

vegna launa eða þóknana manna sem hefja störf hjá gjaldskyldum aðila á tímabilinu og ráðnir eru af atvinnuleysisskrá eða voru án atvinnu við upphaf ráðningar.“

þar, komi nýtt ákvæði sem frestar gildistökunni um eitt ár þannig að gildistaka þess verði ekki fyrr en 1. janúar 2022. Ég hef nú farið yfir álit yfir álit 2. meiri hluta. Hér er reynt að gæta hófs í tillögugerð. Hér er höfð í huga

við þessar aðstæður og jafnframt að leggja fram tillögur sem hafa það allar að markmiði að bæta hag fólks sem er atvinnulaust, bæta hag fyrirtækja sem eru í erfiðleikum og síðast en ekki síst að okkur auðnist að geta stigið skref til framfara varðandi loftslagsmálin, sem eru eitt brýnasta verkefni samtímans. Þau verkefni mega ekki líða fyrir tímabundið ástand í efnahagsmálum. Þar verðum við að halda vöku okkar. Ég tel að síðustu, herra forseti, að þessar tillögur séu í senn hógværar og skynsamlegar.

þessi orð að sínum að nokkru marki, með leyfi forseta: „Auk þess hafa alþjóðastofnanir og nágrannalönd okkar sýnt fram á að hátt kolefnisgjald virkar vel án þess að hafa neikvæð áhrif á efnahaginn.“

Þarna er lögð til tvöföldun á hækkun kolefnisgjaldsins miðað við það sem er lagt til í frumvarpinu.

og erum held ég meira og minna þar með að segja að við göngumst undir þá stefnu sem þar er rekin. Við búum við þann lúxus í Viðreisn að vera miðjuflokkur. Sumir hallast til hægri og aðrir til vinstri

að kolefnisgjöldin eru aðferð til að knýja fram breytingar í samfélaginu, breytingar í þágu umhverfisins. Við höfum verið að fjalla um, og á því er meira að segja tekið í þessu sama frumvarpi, að við verðum að hvetja til orkuskipta í samfélaginu. Við þurfum að veita ívilnanir til að kaupa tiltekin tæki, fyrst og fremst bifreiðar,

Þar er einmitt tekið fram að of lág kolefnisgjöld skili ekki tilætluðum árangri. Þau þurfi að hækka.

með háleitum og fallegum markmiðum en það sem eftir standi sé bara gjaldtakan, það sé enginn raunverulegur árangur að nást, a.m.k. enginn árangur sem hönd á festir. Það er ekkert sem bendir til þess að árangur sé að nást miðað við markmiðin, af tölum að dæma um ferðalög, eldsneytisnotkun og þar fram eftir götunum.

Mig langar til að spyrja hv. þingmann hvað hann telji að þurfi að hækka kolefnisgjaldið mikið til þess að það fari, eins og hann orðar það, að virka, að bíta,

þegar aðrir tóku við stjórnartaumunum eftir skamman líftíma þeirrar ríkisstjórnar, m.a. þeir sem tala mest um að vera miklir umhverfissinnar, létu þeir það vera sitt fyrsta verk að vinda ofan af þeim gjöldum. gjöldum. Þannig að við höfum alltaf verið þeirrar skoðunar að kolefnisgjald sé mjög gagnlegt tæki í þessu samhengi. En ég tek það fram að ef ætlunin er að hafa áhrif á hegðun fólks í gegnum gjöld

Af því að hv. þingmaður spurði beint hvað ég teldi að gjaldið þyrfti að vera til að það skilaði raunverulegum árangri þá ætla ég ekki að leggja á það sjálfstætt mat hér og nú. Ég vil bara benda á umrædda skýrslu. Ég er ekki að segja að ég geri þau orð endilega að mínum en þar er bent á að gjöldin þyrftu trúlega að vera 30% hærri.

fyrir að viðra áhyggjur sínar varðandi hugmyndir um breytingar á tryggingagjaldinu vegna atvinnulausra.

fengið á sig mjög þungt högg og við vitum líka að tilgangur skatta er fyrst og fremst að regla verðbólgu en ekki að fjármagna ríkið. Ríkið er fullfært um að

að fyrirtækjum sem eru að ráða til sín nýtt fólk — eru að rísa úr öskustónni ef við viljum nota þá myndlíkingu

nefna að ég hafði upprunalega hugsað mér að skila sérnefndaráliti en náði því ekki af ýmsum ástæðum og var þó alveg tilefni til. Það er auðvelt að byrja á því að taka undir með báðum minni hlutum nefndarinnar sem voru með ágæt nefndarálit og góðar tillögur.

á ákveðnum forsendum sem ég er ekki viss um að séu endilega réttar lengur. Þær voru kannski réttar einhvern tímann.

frá almennum sköttum eins og tekjuskatti og öðru, yfir á gjaldskrárhækkanir. Þetta hefur verið ferli sem verið hefur í gangi mjög lengi og er

Það er vissulega pólitík í því að sumt í gjaldskrá ríkisstofnana og ríkisins almennt

En mjög margt í gjaldskrám ríkisins er rökstutt með einhvers konar tilvísun í að það kosti einhverja peninga, en ekki hefur farið fram nein könnun á því hvað kostar að veita þá þjónustu sem liggur þar að baki.

þegar við höfum þurft að reiða okkur á heilbrigðiskerfið sem aldrei fyrr, yrði kannski meiri áhugi á því að tryggja gott fjármagn til heilbrigðiskerfisins heldur en Það hefur vissulega mikið mætt á mörgum trúfélögum og og fyllilega eðlilegt að styðja við þau að því leyti sem það er fyrirskipað í lögum. En þetta fær mann til að velta því fyrir sér hvort það sé ekki eðlilegt,

Ég vildi líka nefna tíðavörur. Það kom ágætisumsögn frá tveimur ungum stúlkum í grunnskóla sem

í gegnum tíðina. En ég tek þó undir með þessum stúlkum að það væri ágætt ef sveitarfélög og ríkisstofnanir myndu almennt tryggja að þessar vörur væru aðgengilegar

Það kom líka umsögn frá rekstraraðilum rafskutla um að það væri til bóta að rafskutluleigur myndu almennt falla undir sama

Mér þykir mjög leiðinlegt að meiri hlutinn hafi ekki fallist á þá hugmynd, enda væri þetta bara jákvætt, sérstaklega í ljósi umhverfisverndar og síðan hreinlega jafnræðis. Það

í loftslagsmálum. Hann gæti verið töluvert hærri. Mengunarbótareglan er góð. Við vitum að ef kolefnisgjald hefði verið víðtækara, í fleiri löndum — um 40 lönd í heiminum í dag eru með kolefnisgjald af einhverju tagi

gróðurhúsalofttegunda, ef árangurinn er góður þá getum við lækkað kolefnisgjaldið og ef árangurinn er slæmur þá gætum við hækkað það. Þetta er alla vega hugmynd sem við höfum lagt fram og erum þá að horfa svolítið í þetta markmið Parísarsáttmálans að takmarka

ekki bara ágætt að fara að taka það alvarlega? Ég sá tölfræði fyrir nokkrum dögum sem sýndi að aðeins einu landi í heiminum hefði tekist að ná markmiðum Parísarsáttmálans að einhverju marki. Það kom mér á óvart að sjá að það er Marokkó.

Annars vegar er það áfengisgjaldið sem nefnt var hér áðan, að hækkun þess er ekki mjög jákvæð í ljósi ástandsins í veitingageiranum

ástandsins í hagkerfinu, að það er kannski tilefni til þess að veita slíkan afslátt, ef ekki til þessara fyrirtækja sem ráða til sín nýtt starfsfólk

sem hluti af viðspyrnunni við þessu ástandi. Ég veit að það eru ekki öll fyrirtæki sem koma illa út úr þessari miklu efnahagsvá og efnahagsástandi sem er sem er að ganga yfir vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. En það er orðið ljóst að þetta yrði þá eitt form almennrar viðspyrnu í hagkerfinu sem gæti haft jákvæðar afleiðingar í för með sér.

platleikur þegar talað er um að lækka skatta og tekjuskatturinn lækkaður, en gjöldin eru síðan hækkuð á móti fyrir alls konar þjónustu sem nauðsynleg er. En En hv. þingmaður talaði hér um áfengisgjaldið og það er sannarlega þannig að krár og veitingahús eru í miklum vanda út af þessum heimsfaraldri og fulltrúar þeirra hafa komið fyrir efnahags- og viðskiptanefnd. Og ég vil spyrja hv. þingmann hvort það sé ekki rétt munað hjá mér að í framsögu þeirra hafi komið fram að ákall um lækkun á áfengisgjaldi komi frá stjórnmálamönnum í grunninn, en það myndi ekki bjarga stöðu þeirra eða veita þeim mikla viðspyrnu að sleppa við þessi 2,5% af áfengisgjaldinu. Í rauninni er staðan sú að ýmist eru þeir með lokað og enginn getur komið og keypt hjá þeim áfengi eða slíkt eða örfáir.

og muni í rauninni ekki skila neinu og það sé betra að fara aðrar leiðir til að styðja við veitingastarfsemina. Það er nauðsynlegt að gera það því að sannarlega viljum við ekki koma út úr heimsfaraldri og geta ekki farið út að borða eða skroppið á öldurhús með vinum okkar.

þá er áfengisgjald ákveðin birtingarmynd íhaldssamrar bannmenningar og er og er ein aðferð sem er notuð til þess að reyna að stjórna fólki og stýra því og breyta hegðun. Ég held að slík gjöld séu ekki endilega jákvæð í

og við ættum auðvitað að horfa til þeirra. Ég held að t.d. tillagan um að lækka tryggingagjaldið væri gott innlegg í það.

Það er á nokkrum stöðum talað um viðmið sem sett voru árið 2010, t.d. varðandi frítekjumark vegna launatekna öryrkja og viðmið vegna vaxtabóta sem ekki er hreyft við,

Þetta þótti mér er alveg sérstaklega jákvæð og virðingarverð afstaða sem ýtir undir minni forsjárhyggju en ég hef oft upplifað af orðum

eru Píratar mjög frjálslyndir og vilja í rauninni ekki stýra fólki, vilja að fólk sé frjálst til að gera það sem því sýnist en að fyrirtæki séu bundin af reglum. Höfum í huga að kolefnisgjald

Ég verð eiginlega að lýsa áhyggjum mínum af svari hv. þingmanns, sem ég þakka honum þó fyrir, þar sem fram kom hjá honum að það væri bara allt í lagi með þetta kolefnisgjald af því að það legðist bara á fyrirtæki.

t.d. með því að brenna minni olíu eða losa minni koltvísýring. Það hefur svo þau áhrif að neytendur fá í rauninni allan ábatann af því að stunda enn þá sömu viðskiptin við sömu fyrirtæki

Hvar myndi það að mati hv. þingmanns fara að bíta? Hversu hátt þarf kolefnisgjaldið að vera? Ég er ekki alveg sammála hv. þingmanni í því að þetta beinist aldrei gegn einstaklingunum, borgurunum. Að sjálfsögðu beinist þetta

ríkið hvetja fólk til að kaupa færri hluti sem kostuðu gjaldeyri. Þetta er ákveðinn hluti sögunnar sem gleymist mjög oft þegar við tölum um okkar opna hagkerfi. Þetta er í rauninni mjög regressífur skattur, þetta er mjög skaðlegur skattur fyrir almenning. En nóg

og Landvernd nefndi í áliti sínu að það væri alveg tilefni til hækkunar. Þeir byggja það á ákveðnum greiningum sem ég hef ekki kynnt mér sjálfstætt

Við gætum við verið að tala um þúsundir milljarða og jafnvel milljarða milljarða skaða fyrir alla heimsbyggðina ef við endum í verstu mögulegu niðurstöðu.

að fara að gefa í með þá uppbyggingu og hvar hann myndi þá sjá fyrir sér helst að slík uppbygging gæti átt sér stað og hvernig.

öðrum samgönguvalkostum, hjólahraðbrautum og hjólaleiðum út um alla borgina og annað í þá veruna. Það eru jákvæðar leiðir til að reyna að búa til aðra valkosti frekar en að vera stöðugt mengandi.

yfir kolefnisskattinn sem samkvæmt frumvarpinu kemur til með að hækka um áramótin. Við þekkjum það að þessi skattur er tiltölulega nýr hér á Íslandi

og bitnar sérstaklega á efnaminna fólki, eins og fram kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar, og landsbyggðinni. Í öðru lagi er hann stefnulaus vegna þess að hann er settur í þágu loftslagsmála, til að uppfylla skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum, en skatttekjurnar eru ekki merktar aðgerðum í loftslagsmálum sérstaklega og aðeins hluti þeirra rennur þangað. Umhverfisráðherra hefur viðurkennt, í skriflegu svari við fyrirspurn

Síðan kemur einnig fram í skýrslunni að rökstyðja þurfi það betur hvers vegna skatturinn er lagður á. Í þriðja lagi segir í skýrslunni að skatturinn þurfi að vera mjög hár til að virka.

Að mínum dómi, herra forseti, er ekki forsvaranlegt að leggja skatt á almenning með þessum hætti þegar árangurinn er mjög óljós og hann bitnar verst á tekjulágu fólki og íbúum á landsbyggðinni.

gr. Það vekur náttúrlega athygli að á þessum tímum, þegar stjórnvöld hafa gripið til margvíslegra aðgerða til að verja bæði fyrirtæki og einstaklinga í því mikla tekjufalli sem margir hafa orðið fyrir í faraldrinum, þá skuli gjald sem rennur til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga vera 1.080 kr. á mánuði

Þetta er niðurskurður sem hófst árið 2009 og hefur eiginlega engan enda tekið síðan og er algerlega úr takti við aðrar aðgerðir sem gripið var til eftir bankahrunið. Um þessa staðreynd er í raun enginn ágreiningur enda hafa tveir starfshópar, skipaðir af innanríkisráðherra, og raunar ýmsir aðrir sérfræðingar sem ráðherrar hafa kallað til,

Alls nemur uppsöfnuð skerðing sóknargjalds á þessum þrettán árum rúmum 16 milljörðum kr. Það munar sannarlega um minna enda samsvarar þessi upphæð

og safnaðarheimilum í rúman áratug þannig að nú eru víða komin upp vandamál vegna leka, myglu og annarra afleiðinga af vanræktu viðhaldi. Sömuleiðis hefur víða dregið verulega úr öllu starfi og þjónustu vegna fjárhagsþrenginga safnaðanna og það á sama tíma og opinberir aðilar beina sífellt fleirum til kirkjunnar í von um að félagsleg og fjárhagsleg aðstoð sé í boði þegar stofnanir hafa ekki önnur ráð. Nú er jafnvel svo komið að sóknirnar fá ekki einu sinni lán eða aðra fyrirgreiðslu, eins og t.d. skuldbreytingar, í viðskiptabönkunum þar sem söfnuðirnir teljast ekki lengur traustir viðskiptamenn vegna bágs fjárhags. Það má því segja að þeim séu allar bjargir bannaðar. Margoft hefur verið við því varað á liðnum árum að í þessar aðstæður stefndi en viðbrögð stjórnvalda hafa því miður verið lítil sem engin

til að mæta því að tekjurnar hafi að lokum lækkað um helming eins og nú er orðið. Slík hagræðing leiðir að lokum aðeins til niðurskurðar á mikilvægum verkefnum, vanskilum og niðurníðslu fasteigna svo eitthvað sé nefnt. Hvað skyldi annars vera til ráða þegar söfnuðum, í kjölfar niðurskurðar liðinna ára, er enn eitt árið ætlað að lifa á nánast óbreyttum tekjum þrátt fyrir hækkuð laun, hækkaðan tilkostnað og áframhaldandi óbreyttar óbreyttar vaxtagreiðslur af lánum? Ýmsir halda því fram að hér sé bara allt með felldu og ríkisvaldið geti bara ákveðið það sjálft á fjárlögum hvaða fjármagni skuli varið til þessa málaflokks en sé slíku haldið fram þá má því miður segja að með alvarlegum hætti sé horft fram hjá mikilvægum staðreyndum um raunverulega stöðu sóknargjaldsins. Þar er ekki um framlag ríkisins til trúfélaga að ræða, eins og oft er látið í veðri vaka, heldur er hér um að ræða skil ríkisins sem innheimtuaðila á innheimtum félagsgjöldum trúfélaga. Til að útskýra þetta er nauðsynlegt að rifja upp að þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp árið 1987 vildi ríkisvaldið útrýma svokölluðum nefsköttum, sem áður voru innheimtir af gjaldheimtum sveitarfélaganna. Þær voru við þessar breytingar lagðar niður.

Í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga segir að það meginsjónarmið hafi verið haft við tillögugerðina að trúfélögin haldi tekjustofnum sínum óskertum miðað við það sem þau hafi áður haft. Jafnframt sé mikilvægt að reglur sem settar verði tryggi stöðugleika á tekjustofnum þeirra. Þá segir í greinargerðinni að kostir þeirrar leiðar sem valin var við að reikna út og skipta umræddum gjöldum séu einkum þeir að hún sé einföld í framkvæmd, hún tryggi til frambúðar stöðugleika á umræddum tekjustofnum og fylgi tekjubreytingum. Þetta auðveldi trúfélögunum að áætla tekjur sínar og byggja fjárhagslegar áætlanir á þeim. Í framsöguræðu með frumvarpinu tók ráðherra sérstaklega fram að með þessari breytingu væri ekki um að ræða neina breytingu á þeirri staðreynd að hér væri um að ræða félagsgjöld trúfélaganna sem ríkið tæki nú að sér að innheimta.

Nú blasir hins vegar við að við þetta fyrirkomulag, sem tekið var upp árið 1987, hefur ekki verið staðið hvað sóknargjaldið varðar frá árinu 2009, heldur hafa allir samningar sem þar lágu að baki verið brotnir og loforð svikin. Staðreyndin er með öðrum orðum sú að skil ríkisins á innheimtum sóknargjöldum hafa verið skorin þannig niður að ríkið stendur trúfélögunum aðeins skil á rétt rúmlega helmingi þeirra sóknargjalda sem innheimt eru. Afgangurinn er hreinlega látinn renna í ríkissjóð og verður það að teljast nokkuð rausnarleg innheimtuþóknun, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Sumir vildu jafnvel taka sér í munn mun sterkari orð um þetta framferði og halda því fram að hér hafi verið farið ófrjálsri hendi með sjóði trúfélaganna.

Það hlýtur að vera skýlaus krafa trúfélaganna að þessi mál verði skoðuð í alvöru og síðan gengið til samninga um að leiðrétta a.m.k. eitthvað af þeirri skerðingu sem orðin er. Vart verður því trúað að stjórnvöld ætli sér í alvöru að leggja starfsemi trúfélaganna nánast niður eins og nú virðist stefna í og stefna með því trúfrelsi í landinu í hættu.

En það er jafnframt nauðsynlegt að leiðrétta þrettán ára skerðingu á lögmætum félagsgjöldum sem ríkisvaldið hefur tekið að sér að innheimta. Að þessu sögðu, um sóknargjöldin og nauðsyn þess að leiðrétta þau í eitt skipti fyrir öll,

af. Þeim sem auðnast að skilja eftir einhverjar veraldlegar eigur fyrir afkomendur sínar eftir andlát hafa á lífsleiðinni greitt skatta af þessum sömu eignum. Þetta vita allir. Það eru gömul sannindi og ný í skattamálum, bæði í nútíð og fortíð, að fólk sættir sig við að greiða sanngjarna skatta en kemur sér helst undan því ef skatturinn er ósanngjarn.

Þessi breyting er skref í rétta átt, frítekjumarkið er hækkað, og vissulega ber að þakka fyrir það. En betur má ef duga skal.

það er sama hvar er spurt; alls staðar telur almenningur að erfðafjárskattar séu þeir ósanngjörnustu sem ríkisvaldið leggur á. Erfðafjárskattur er ósanngjarn, einfaldlega út frá almennum viðmiðum um sanngirni í skattheimtu. Í honum felst tvísköttun. Það er verið að skattleggja það sem fólk á að loknu ævistarfi og það er búið að greiða tekjuskatt og virðisaukaskatt af upphæðunum og eignarskatt alla sína ævi.

skýrslu er ekki verið að tala um samspilið með þeim hvötum sem við höfum sett á til að ýta undir fjárfestingu í ökutækjum sem spara eldsneyti og nýta endurnýjanlega orkugjafa heldur eingöngu kolefnisgjaldið sem slíkt.

Skýrslan er hér og ég held að ekki sé með nokkrum hætti hægt að mistúlka hana. Hún er mjög skýr. Ég hef farið yfir þessa fjóra þætti sem eru niðurstaðan í þessari skýrslu.

þar með verðhækkunin, mun það sennilega smátt og smátt útvega sér sparneytnari bensínbíla eða rafknúna bíla eða skipta jafnvel yfir í almenningssamgöngur. Verið getur að teygnin sé þar af leiðandi meiri til langs tíma litið.“ er líka farið yfir hvaða áhrif þetta kann að hafa á fyrirtæki. Þar segir, með leyfi forseta: „Það bendir til þess að verðteygni eldsneytiseftirspurnar fyrirtækja sé meiri en hjá heimilum. Fyrirtæki dragi með öðrum orðum meira en heimili úr notkun á eldsneyti þegar það hækkar

Síðan segir að það megi ráða að á tekjuháum heimilum láti menn verðhækkanir á eldsneyti sig fremur litlu varða.

Ég tók eftir því að hann kallaði kolefnisgjöldin landsbyggðarskatt. Það er mikil lenska hjá Miðflokknum að tefla málinu fram þannig að landsbyggð og höfuðborgarsvæði standi einhvern veginn í eilífðarþrætu um lífskjör í þessu landi. En mig langar bara að heyra hvernig hann fær það út að kolefnisgjald á eldsneyti sé landsbyggðarskattur vegna þess að þau leggjast væntanlega á einstaklinga í hlutfalli við notkun þeirra á eldsneyti sem er aftur í hlutfalli við notkun viðkomandi á ökutækjum sem ganga fyrir því eldsneyti.

fannst þetta svo forvitnilegt að ég fékk Samgöngustofu til að kalla eftir þessu úr gagnagrunni sínum. Þar kemur fram að meðalakstur innan höfuðborgarsvæðisins á fólksbifreið var árið 2018 12.533 km og utan höfuðborgarsvæðis 13.043 km.

Ég ætlaði ekki að dvelja allt of lengi við kolefnisgjöldin. Mig langaði aðeins að nefna annað áhugamál mitt sem eru sóknargjöldin. Hér fór hv. þingmaður yfir forsögu sóknargjalda og það þegar þau voru lögð af sem sjálfstæður tekjustofn 1998, þegar þau voru felld inn í óskiptan tekjuskatt.

Til dæmis heldur ríkið ekki neitt félagatal fyrir trúfélög eða lífsskoðunarfélög heldur skráir Þjóðskrá einfaldlega við hvern einstakling, hvert gjöld til skráðra trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga skulu renna.

Það blasir alveg við að þessi gjöld ættu að vera mun hærri hefðu þau ekki verið skert eftir efnahagshrunið 2009.

vegna þess að söfnuðir hafa ekki haft efni á því að sinna eðlilegu viðhaldi á kirkjum, sem eru menningarverðmæti og mikilvæg í menningarsögulegu tilliti þjóðarinnar. (Forseti hringir.) ef þau færu forgörðum einfaldlega vegna þess að ríkissjóður hefur ekki séð sér fært að standa við lögbundin framlög til sóknargjalda. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ríkið standi við sitt í þessu og það hefur ekki verið gert.

Bryndís Haraldsdóttir spurði út í stefnu Miðflokksins í loftslagsmálum og uppskar svar um að því er mér heyrðist kolefnisskatt á Írlandi. Það var svona það næsta sem hann komst að því að svara til um stefnu Miðflokksins í þessum málefnum. En við sem höfum stundum hlustað á ræður samflokksmanna og hv. þingmanns um þessi mál höfum ekki komist hjá því að taka eftir því að að það er gert lítið úr endurheimt votlendis, það er gert lítið úr Parísarsáttmálanum og það er geisað fram og til baka um þetta blessaða kolefnisgjald

Eða telur hann að losun koltvísýrings skipti engu máli og þetta séu allt saman tröllasögur og engin ástæða til að bregðast hér við?

og rökvísi og að fyrst og fremst þurfi aðgerðir að skila árangri en að hann efist í sjálfu sér ekki um það hvert markmiðið skuli vera.

Ég tel persónulega að skógrækt og landgræðsla eigi að vera meginmarkmið okkar í baráttunni við loftslagsvandann vegna þess að árangurinn þar er svo augljós og hann er svo mikill.

endurheimt votlendis á losun gróðurhúsalofttegunda óljós. Þess vegna er mikilvægt að ráðast í rannsóknir áður en forsvaranlegt er að gera

auka útgjöld og hvar ekki. Það eru kannski helst tvö dæmi sem mig langar að nefna. Mig langar að skoða þau ekki bara í því frumvarpi sem liggur fyrir framan okkur í dag

efnahags- og viðskiptanefnd lagði til fyrir einu ári að hækka um 5% frá því sem ráðherra lagði til.

Nú er öldin önnur í efnahagsmálum, heldur betur búið að harðna á dalnum, mesti samdráttur í 100 ár eða hvað það er sem við erum komin upp í núna. Þá leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar ekki til að hækka sóknargjöldin um 5%, eins og fyrir einu ári, heldur 10%. Nú skulum við fara úr 980 kr. upp í 1.080 kr. á hvert mannsbarn yfir 16 ára aldri. Heildarkostnaðurinn við þetta eru 280 millj. kr. Mér finnst ekki alltaf til bóta að vera að bera saman

segist ekki geta lækkað virðisaukaskatt á tíðavörum líkt og lagt er til í umsögn sem nefndinni barst frá tveimur ungum konum. Virðisaukaskattur á tíðavörum var færður úr efra þrepinu niður í lægra þrep og það kostaði 40 milljónir. Væntanlega myndi það að afnema virðisaukaskattinn að fullu kosta eitthvað svipað. Hér á sömu síðu er ekki fundið svigrúm til að bæta 40 milljónum í það að lækka verð á mikilvægri nauðsynjavöru en það eru fundnar 280 milljónir til að hækka sóknargjöld um 10% á sögulegum lágpunkti í efnahagssögu Hinn samanburðurinn sem mig langar að nefna varðar ívilnanir fyrir tengiltvinnbíla.

að fella út ívilnun fyrir tengiltvinnbíla 31. desember 2020. Þessi ívilnun átti sem sagt að renna sitt skeið á enda, enda hafði hún þjónað sínum tilgangi og fjölgað tengiltvinnbílum sem virkuðu sem svona millibilstækni

Þessa tillögu fjármálaráðherra féllst efnahags- og viðskiptanefnd fyrir einu ári ekki á og lagði til að framlengja ívilnun fyrir tengiltvinnbíla til ársloka 2022. Eitthvað hefur þetta nú kostað vegna þess að á þessu ári er búið að flytja inn 2.000 tengiltvinnbíla.

miðað við hjól sem kosta 400.000 kr., sem sagt heildarkostnaðurinn á dýrasta rafhjólinu sem ríkið er tilbúið að styðja við nær því ekki að vera helmingur af mestu ívilnuninni sem ríkið er tilbúið til að láta í tengiltvinnbíla, ári eftir að ráðherra lagði til, í samræmi við áætlun um orkuskipti, að hætta þeirri ívilnun.

yfir orkuskipti í samgöngum eða áætlanir hins opinbera í þeim málum. Hv. þm. Óli Björn Kárason sagði þar að auki í andsvörum við mig að það væri engin leið að að skjóta á kostnað við þessa breytingu sem meiri hluti nefndarinnar leggur til. En ég prófaði að gera smá rassvasaútreikning. Eins og ég sagði áðan er búið að flytja inn um 2.000 tengiltvinnbíla það sem af er þessu ári. Segjum að á næsta ári verði jafn margir bílar fluttir inn, 2.000 stykki, og það er hætt við að lækka úr 960.000 kr. í 600.000 þá ívilnun sem hver bíll geti fengið.

Við erum nefnilega að tala um alvörufjárhæðir. Hér er annar samanburður. Uppbygging hraðhleðslustöðva, innviðanna sem þarf til að knýja áfram orkuskiptin til þess að fólk sjái

Þá myndi ég freistast til að spyrja: Hvort náum við meiri árangri í orkuskiptum með því að niðurgreiða aukalega um 720 milljónir eða með því að taka þann pening og þrefalda með því framlag til uppbyggingu hraðhleðslustöðva Ég held að reikningsdæmið væri mjög einfalt. Það sem þessi breytingartillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar endurspeglar líka er að við erum enn þá með hagrænu hvatana í orkuskiptunum allt of mikið á ívilnanahliðinni. Við erum enn þá að einblína á gulræturnar en ekki prikin.

Svo er annað sem meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar hefði mátt hafa í huga. Það er þróunin eða nýjar upplýsingar sem hafa komið fram um

Annars vegar virðist vera mögulega nýtt „dísil“gate-mál í uppsiglingu. eins og við munum þegar kom í ljós að bílaframleiðendur höfðu falsað útblásturstölur til að koma bensínbílum í lægri gjaldaflokka. Það er að koma í ljós að tengiltvinnbílar

Þetta þyrfti meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar að skoða miklu betur áður en hann ákveður að

Hinar upplýsingarnar sem hafa komið fram á þessu síðasta ári frá því að efnahags- og viðskiptanefnd opnaði síðast peningakranann fyrir tengiltvinnbílum er könnun Samorku á raunnotkun Íslendinga á þessum bílum. Það kemur nefnilega í ljós þegar notkun fólks á tengiltvinnbílum er skoðuð að næstum þriðjungur ferða byrjar með tómt batterí. 29,1% ferða með tengiltvinnbíl byrja með hleðslu á batteríi innan við 10%.

en núna eru þeir komnir á þann stað að þeir þurfa ekki þessar gríðarlegu ívilnanir sem meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar vill viðhalda. Svo verð ég rétt að lokum að nefna að mér finnst — ég veit ekki hvert orðið á að vera að vera — óvarlegt af meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar að eftirláta Bílgreinasambandinu að stýra stóru myndinni þegar kemur að því hvernig við mótum hagræna hvata utan um orkuskiptin.

rétt kjarni það að lokum, er að meiri hlutinn þarf að opna augun fyrir því að framboð á alvöru hreinorkubílum sem ganga bara fyrir innlendum orkugjöfum er alltaf að batna. Það er búið að batna á síðasta ári og hefur stórbatnað á síðustu tveimur árum. Það á ekki að þurfa að ívilna bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti þó aðeins að hluta til sé, þegar rafmagnsbílar eru komnir á þann stað sem þeir eru í dag. Peningurinn sem meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar leggur til í breytingartillögum sínum að renni til mengandi bíla væri miklu betur nýttur í að byggja upp innviði fyrir hreinorkubíla, sem er það sem við þurfum til að ná árangri í orkuskiptum.

í gegnum bíla sem að hluta til ganga fyrir hreinni raforku, yfir í bíla, þangað sem við viljum stefna, sem ganga eingöngu fyrir hreinni orku. Vandinn er bara að við megum ekki tefja þetta meira. Efnahags- og viðskiptanefnd ákvað fyrir ári síðan að tefja þetta um tvö ár frá því sem ráðherra lagði til.

átta ár í það að við eigum að standa skil á Parísarsamningnum, um árangur í baráttunni gegn loftslagsbreytingum.

vegna þykir mér miður að ákveðið hafi verið að lengja í þessari ívilnun fyrir ári, en algerlega ótækt að gera það aftur núna á grundvelli umsagnar frá Bílgreinasambandinu, sem er, bara svo við rifjum það upp, samtök bílainnflytjenda og bílasala, beinn hagsmunaaðili af því að viðhalda ákveðnu viðskiptamódeli.

Virðulegi forseti. Því verður ekki neitað að við Íslendingar erum að einhverju leyti þrælar þeirrar miklu ímyndarsköpunar og ímyndarsmíðar að hér sé hreinasta samfélag á jörðu, hér sé loftið hreinna en annars staðar, náttúran hreinni en annars staðar, og þar fram eftir götunum. Afleiðingin af þessu hefur kannski verið ákveðin værukærð í íslensku samfélagi og ákveðin sjálfumgleði og ákveðin von

á rafhleðslustöðvum. Mig langar í seinni spurningu að beina því til hv. þingmanns hvort hann telji að það sé möguleiki með núverandi stjórnarmynstri að hrófla eitthvað við þessu. Hvort það sé hugsanlegt að sjá fyrir sér einhverjar umbætur eins og núverandi stjórn er skipuð. Hvort þessir flokkar séu líklegir til þess að standa fyrir þessari stórfelldu uppbyggingu og ráðast í þær miklu aðgerðir sem ráðast verður í ef við eigum að komast á beinu brautina þar.

sem skiptir gríðarlega miklu máli að koma böndum yfir vegna þess að mjög mikið af þeim bílum sem almenningur kaupir notaða eru fyrrverandi bílaleigubílar. Þess vegna skiptir máli að ná orkuskiptum hjá bílaleigunum til þess að leigumarkaðurinn verði betri eftir nokkur ár. Allir hvatar til þess voru teknir út. Haldið var áfram að leyfa bílaleigum að fá ódýrari bíla til þess að hluti af bisnessmódelinu hjá þeim gæti verið að kaupa bíla á afslætti og selja þá síðan og græða aðeins á því ofan á það að leigja þá í millitíðinni. Og síðan leggur

Ég giska á að þetta gæti hlaupið á 720 milljónum á næsta ári, algjörlega út í loftið. 600 milljónir er upphæðin sem var látin í loftslagsaðgerðir til að bregðast við Covid, fjárfestingarátak í þágu loftslagsins, núna í vor. Þannig að greiðsluviljinn þegar kemur að mengun og hagsmunaaðilum, sem standa sumir stjórnarflokkunum nærri, er miklu meiri en þegar kemur að því að leysa framtíðaráskoranir komandi kynslóða.

um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021, að fara fyrst stuttlega í gegnum meginpunkta frumvarpsins. Síðan ætla ég að segja nokkur orð um álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar

2021, svokallaðan bandorm eins og hann er alla jafna er kallaður. Það fyrsta sem mig langar að koma inn á í þessu samhengi er liður sem kallast Verðlagsuppfærsla krónutöluskatta. Hér er lagt til að verðlagsuppfærsla þessara krónutöluskatta verði 2,5% á milli ára. Um er að ræða kolefnisgjald, olíugjald, almennt og sérstakt bensíngjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, bifreiðagjald og gjald á áfengi og tóbaki. Af þessari upptalningu blasir við að í engu skal haldið aftur af skattlagningu þeirra sem þurfa að aka um vegi landsins eða flytja vörur og hópum og fyrirtækjum sem þurfa að nota eldsneyti með einum eða öðrum hætti sem bera þessi gjöld. Ég held að það hefði verið gustuk á því ári sem fram undan er, 2021, þar sem reikna má með að mörg fyrirtæki og heimili verði í vandræðum vegna þess ástands sem kórónuveirufaraldurinn orsakar,

Ég held að það hefði verið skynsamlegt að nálgast þessi gjöld með þeim hætti þetta árið. Það komu auðvitað upp sjónarmið fyrr í umræðunni í dag í tengslum við minnihlutaálit

eilítið í, eins og samkvæmt orðanna hljóðan, en rétt er að halda því til haga að hv. þingmaður taldi mig misskilja orðalag minnihlutaálitsins eitthvað. Ég vil ítreka að það hefði átt að stíga til baka með þetta, láta þessi gjöld vera óbreytt á milli ára. En þessi 2,5% hækkun virðist eiga að ganga í gegn og kemur þá til hækkunar gjaldanna og hefur með sér tekjuáhrif, sem sagt viðbótarskattlagningu

og haldið til haga að þarna tel ég ekki skynsamlega á málum haldið þetta árið og nota hefði átt sömu nálgun og var gert fyrir árið 2015. Næst vil ég koma inn á lið sem fellur undir Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra sem tengist síðan aftur næsta lið á eftir sem kallast Rekstrarkostnaður hjúkrunarrýma og kostnaðarþátttaka heimilismanna. Þarna er gerð breyting sem er hugsuð til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar.

Það leiðir til þess að heimilt verður að verja fé úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða á árinu 2021.“ Það liggur því fyrir að frumvarp hæstv. fjármálaráðherra innifelur þessa heimild.

Næst langar mig að koma inn á sérstakt gjald vegna Ríkisútvarpsins, svokallaðan nefskatt, þar sem er lögð til hækkun til samræmis við 2,5% hækkun krónutölugjalda og nefskatta. Langar mig í því samhengi að minna á hugmyndir okkar í Miðflokknum um að hluti nefskattsins, hluti útvarpsgjaldsins sem alla jafna er kallað svo, verði útfærður með þeim hætti að einstaklingum verði gefið frelsi til að ráðstafa hluta hans til annarra einkarekinna fjölmiðla, þá bara á skattskýrslu hvers árs. Það gæti haft veruleg áhrif á rekstrarstöðu innlendra fjölmiðla,

rekstur Ríkisútvarpsins er endurskoðaður með það fyrir augum að reynt verði að komast af með hóflegri upphæðir en hingað til hefur verið gert, a.m.k. undanfarin misseri og ár.

Þetta er skref í rétta átt en erfðafjárskatturinn er með ósanngjörnustu sköttum kerfisins hjá okkur. Ég held ég fari rétt með að í Bandaríkjunum kalli menn þetta „death tax“, dauðaskattinn. Þarna er auðvitað verið að skattleggja eignir hins látna sem hefur borgað fullan skatt af öllum þeim sem notaðar voru til að byggja upp þau verðmæti sem síðan erfast til arfþega. Ég held að við ættum að horfa til þess að útfæra þetta regluverk þannig að annaðhvort verði mjög hóflegur flatur skattur á arf sem þennan eða þá hreinlega það sem ég held að væri skynsamlegt, að afnema hann að fullu. Þetta eru að langmestu leyti hóflegar upphæðir en í prinsippinu skiptir það ekki öllu máli. Það er búið að skattleggja á fyrri stigum allar þær tekjur sem eru undirliggjandi hjá þeim sem fellur frá, þannig að í prinsippinu skiptir heildarupphæðin ekki máli. Þetta er ósanngjarn skattur, þetta er ranglátur skattur og við ættum að einhenda okkur í það að færa hann í heild sinni verulega niður í umfangi og helst afleggja með öllu. Ég held að það væri ágætisákvörðun sem er örugglega hægt að ná saman um á hinu háa Alþingi.

Það eru atriði sem snúa að skattalegri ívilnun tengiltvinnbíla, sem sagt 39. gr., og niðurfellingu virðisaukaskatts við endursölu vistvænna ökutækja. Ég fagna báðum þessum atriðum en vil líka draga fram að fleiri greinum

það gæti líka komið frá hæstv. fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni, sem er útfærsla á hugmyndum stjórnvalda um framtíðargjaldtöku af akstri og ökutækjum. Það er óteljandi oft hér í þingsal búið að ræða mikilvægi þess að stjórnvöld séu viðbúin, séu búin að leggja línurnar fyrir það sem tekur við þegar hlutfall vistvænna ökutækja eykst og skatttekjur af bensín- og olíugjöldum lækka.

til að sýna á spilin hvað þetta varðar því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að því að meta heildaráhrif reglubreytinga á ökumenn, sem sagt akstur og ökutæki í heild sinni.

Þetta er mál sem er búið að flagga óteljandi oft í þessari pontu að sé nauðsynlegt að ganga til hið fyrsta og þörfin fer að verða alveg æpandi.

Að því sögðu langar mig að fara stuttlega í skýrslu sem hefur verið nokkuð rædd hér í dag í tengslum við kolefnisgjaldið, því að það hefur komið margsinnis upp í umræðunni.

Ég vil koma inn á nokkur atriði og eitt það fyrsta er niðurstöður erlendra rannsókna á áhrifum kolefnisgjalda sem er komið inn á í þessari skýrslu.

„Reyndar virtist útblástur sem skatturinn náði ekki til dragast meira saman en útblástur sem skatturinn náði til.“ Það er sem sagt meiri samdráttur í þeim skattflokkum sem kolefnisgjaldið nær ekki til heldur en þeim sem kolefnisgjaldið nær til.

Þetta ætti að duga til að ramma það ágætlega inn að allt þetta tal um mikilvægi kolefnisgjaldsins til að hafa áhrif á neysluhegðun einstaklinga og fyrirtækja er á mjög veikum grunni byggt, svo vægt sé til orða tekið. er sérstaklega tekið fram í skýrslu Hagfræðistofnunar um áhrif gjaldsins, með leyfi forseta: „Ef ráðstöfun skattteknanna er ekki tekin með í reikninginn er niðurstaða flestra sú að landsframleiðsla og atvinna minnki eftir að kolefnisgjald er lagt á. Skatturinn hefur meiri áhrif á lífskjör láglaunafólks en annarra.“ Það er algerlega ótrúlegt að heyra hér það sem stundum eru kallaðir samfylkingarflokkarnir, fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, tala fyrir því að það þurfi bara ef eitthvað er að bæta í. Ég skil í sjálfu sér að einhverju marki hvaðan samfylkingarflokkarnir komu í þessum efnum en mér er alveg fyrirmunað að skilja hvaðan hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir kemur í þeim efnum. efnum. Til að ljúka umfjöllun um þessa skýrslu Hagfræðistofnunar þá vil ég leyfa mér að vitna aftur í hana, með leyfi forseta, þar sem segir: „Þegar á heildina er litið má sjá að kolefnisgjöld hafa hingað til ekki haft mjög mikil áhrif á neyslu fólks af því má ráða að fólk sé tregt til að breyta neyslu sinni á eldsneyti þegar verð hækkar. Sökum þessa hafa kolefnisgjöld ekki orðið til þess að mikið hafi dregið úr útblæstri.“

Hæstv. forseti. Ég geri hér grein fyrir athugasemdum mínum við þetta mál sem hefur verið til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd. ákvað að gera það munnlega í ræðu fremur en skriflega, enda er þetta fyrsta málið af a.m.k. þremur sem ganga undir nafninu bandormurinn. Við erum með bandorm eitt, sem við ræðum hér, erum byrjuð að fjalla um bandorm tvö og svo er a.m.k. von á bandormi þrjú. Ég vona að þetta verði ekki eins og með kvikmyndirnar, að númer 1 sé yfirleitt best, heldur muni þessi mál smátt og smátt batna eftir því sem á líður.

Einu sinni sem oftar hefur þurft að gera slíkar lagfæringar í nefnd og nefndin hefur undir forystu formannsins gert ýmsar lagfæringar sem eru til bóta. Það er þó óhjákvæmilegt að gagnrýna þetta frumvarp vegna megininntaks þess. Það snýst fyrst og fremst um áframhaldandi skatta- og gjaldahækkanir á almenning og það í þessu faraldursástandi. Ég átti satt best að segja ekki von á að stjórnvöld myndu leggja það til við þessar aðstæður en þar halda þau sínu striki og leggja í raun línurnar fyrir nýtt ár með því að ríkið ríði á vaðið og byrji nýja árið, strax 1. janúar, með því að hækka gjöld og aðrar álögur á almenning. Þetta er stefna sem við ákváðum að hverfa frá á sínum tíma, fyrir sex, sjö árum, og töldum mikilvægt að ríkið hefði ekki forystu um að ýta undir verðhækkanir og verðbólgu

En það, eins og svo margt annað, hefur aftur fallið í sama gamla farið eftir að kerfið tók völdin á ný. Þess vegna horfum við fram á það núna að ríkisstjórnin ætlar að hækka hin ýmsu gjöld á almenning og fyrirtæki í landinu, jafnvel í ástandi þar sem fólk á mjög í vök að verjast vegna áhrifa heimsfaraldurs. Þetta gerist í landi sem er með einhverja hæstu skatta í heimi. Gleymum því ekki í þessu samhengi að skattar á Íslandi eru með þeim hæstu í heimi ef við tökum greiðslur í lífeyrissjóði með, sem er eðlilegt því að víðast hvar eru þær hluti af skattlagningu almennings. Þegar þær greiðslur eru teknar með er skattlagning á Íslandi með því sem gerist allra mest í heimi. Þrátt fyrir það halda stjórnvöld áfram að finna upp ný gjöld, nýjar álögur og í anda ímyndarstjórnmála samtímans,

Eitt af þessum grænu gjöldum er kolefnisskatturinn svokallaði sem hækkar nú eina ferðina enn.

Því bitnar þetta verst á tekjulægri hópum eins og bent er á í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem þingmenn hafa nefnt hér fyrr í umræðunni. með hv. þm. Bergþóri Ólasyni sem talaði hér á undan mér, það er ástæða fyrir alla þingmenn að kynna sér efni þessarar skýrslu. En hver eru áhrifin? Hver hafa áhrifin orðið af þessum hækkunum? Skýrslan gefur okkur vísbendingar um það, ekki bara með hliðsjón af aðstæðum á Íslandi heldur í öðrum löndum líka. Áhrifin hafa verið lítil sem engin og jafnvel þar sem slíkir skattar hafa ekki verið lagðir á, eins og bent var á í ræðu á undan minni,

og bensín- eða olíuverð hækkar þá keyrir fólk ekkert minna. Það þarf einfaldlega að borga meira fyrir að komast leiðar sinnar. Hér eru stjórnvöld að leggja á enn eitt gjaldið og hækka það á fólk sem þarf að komast leiðar sinnar. Gjöldin eru nú mörg fyrir, sérstök og almenn gjöld, og mætti rekja það í löngu máli en áfram er bætt við og fundin upp ný gjöld.

og ástæða til að styðja hana. Ég vona að þingmenn geri það sem flestir, helst allir, því að við þessar aðstæður

til baka. Þetta er í raun einn af þessum landsbyggðarsköttum sem við höfum séð bætast við, einn af öðrum, síðustu misseri og þetta er auðvitað neyslustýring. Og það viðurkennir ríkisstjórnin meira að segja. Hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins viðurkenna að þetta sé neyslustýring, sem er nokkuð sem menn þar á bæ töldu óviðeigandi, að ég taki ekki dýpra í árinni, hér áður fyrr. Hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar, Óli Björn Kárason, bætti því svo við hér í umræðunni þetta væri neyslustýring sem væri til þess fallin að vernda innlenda framleiðslu og auka eftirspurn eftir innlendri orku á kostnað erlendrar orku.

og iðnaði til að vernda innlenda framleiðslu á kostnaði erlendrar. Staðan er engu að síður sú að það eru takmörk fyrir því hversu mikið við getum nýtt innlendu orkuna á sumum sviðum enn sem komið er.

Það er áhugavert að ríkisstjórnin skuli hafa lokað fyrir það allt saman. Þar væri mikil lind innlendrar orku sem gæti dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda með aukinni framleiðslu umhverfisvæns gass. En það er önnur saga.

er sérstaklega verið að refsa tekjulægri hópum og landsbyggðarfólki með þessari gjaldtöku. Í rauninni má segja að þessir grænu skattar

og það bitnar á þeim tekjulægri sem eiga ekki lengur, samkvæmt þessu, að eiga sama rétt og aðrir á að reka sinn fjölskyldubíl, eignast bifreið og njóta betri lífskjara.

að ráðast þyrfti í niðurskurð hjá skólum, spítölum, lögreglu og á öðrum þeim sviðum þar sem ríkið er að forgangsraða sínu takmarkaða fjármagni.

nálgun ímyndarstjórnmálanna en hann sá samt ástæðu til að benda á þetta og á þá staðreynd að ýmsar starfsgreinar í Bretlandi yrðu ósamkeppnishæfar í framhaldinu, svo sem stóriðja og landbúnaður.

að það væri hægt að verja milljón pundum á dag í hin ýmsu verkefni í hátt í 3.000 ár fyrir þá upphæð eða, ef við lítum á tímarammann sem þarna eru lagður til grundvallar, 30 ár, 100 milljónum punda á dag í hin ýmsu samfélagslegu verkefni sem bíða úrlausnar.

man rétt, þ.e. ef við lítum til þeirrar losunar sem er skráð á Bretland. En hvað hefur gerst? Framleiðslan hefur verið flutt annað, flutt til Kína og annarra landa þar sem framleiðslan fer fram með mun óumhverfisvænni hætti en í Bretlandi. Svo bætast við flutningar á stórum svartolíubrennandi skipum til Bretlands. Bretlands. Þegar litið er á neysluna í Bretlandi hefur losunin nánast ekkert minnkað frá 1990, hún hefur bara verið flutt annað. Er þetta stefnan sem við viljum innleiða hér á Íslandi, að flytja framleiðsluna héðan, þar sem hún fer fram með einhverjum umhverfisvænasta hætti sem völ er á í heiminum, til landa sem nýta kolabruna til að framleiða orkuna og flytja svo dótið aftur til Íslands með því losun gróðurhúsalofttegunda? Þó að stjórnvöld geti svo hrósað sér af því í einhverjum skýrslum að hafa minnkað losunina sem er skráð á Ísland

að refsa fólki og fyrirtækjum fyrir að nýta orku hér innan lands til samgangna eða til að framleiða varning og þar með að draga úr framleiðslunni hér og fækka störfum — það fylgir því óhjákvæmilega — og flytja þessi störf og þessa framleiðslu til annarra landa þar sem losunin er meiri.

því miður oft er allt of lítið af á þessu einu helsta sviði ímyndarstjórnmálanna. Bretar gætu hæglega ákveðið að gróðursetja billjón

og við náum ekki jafnvægi nema með því að leyfa okkur að nálgast málið út frá skynsemi og staðreyndum fremur en ímyndarpólitík samtímans.

Mér virðist blasa við að sérstakt átak þurfi til að gera þjóðkirkjunni kleift að vernda og gera við kirkjubyggingar vítt og breitt um landið og að sóknargjaldið muni ekki leysa það mál. Þar liggja mikil menningarverðmæti undir skemmdum. Ég tek einnig undir með þeim sem hafa bent á

að þar gefist tækifæri til að koma til móts við fleiri hópa, taka á fleiri vandamálum sem enn eru óleyst vegna faraldursins og þeirra sérstöku efnahagslegu aðstæðna sem hann hefur skapað. Ég vonast til að nefndin muni beita sér í þeim efnum og laga og bæta við það sem ríkisstjórnin hefur skilað okkur í þeim efnum.

að það sé ekki eitt af helstu áhersluatriðum þeirra sem starfa í veitingageiranum, sem er alveg rétt. Það þarf þá að fylgja sögunni að þessir aðilar hafa þó bent á að þetta myndi hjálpa.

og þá verðum við að vera með aðgerðir sem taka nákvæmlega á þeim gríðarlega vanda sem atvinnulífið stendur frammi fyrir. Það hefur um leið áhrif á heimilin.

Frú forseti. Það er rétt að við höfum ekki lagt til að kolefnisgjaldið verði allt fellt niður strax, illu heilli má kannski segja, en við viljum sýna þá hófsemd sem við erum þekkt fyrir og leggjum þess vegna til að það verði tekið í skrefum og skoðað. Þetta er nýr viðbótarskattur sem virðist vera lítið gagn í. Og í hvað ætti þetta að fara? Jú, það fer náttúrlega allt í ríkiskassann eins og fjárlögum er háttað nú til dags. Mér finnst hugmynd hv. þingmanns um að það fari í landgræðslu eða skógrækt mjög góð

eðlilegt að á sama tíma sé litið til þess að auka landgræðslu og skógrækt og styðja í auknum mæli við landbúnað þó að stuðningur við landbúnað eða skógrækt ætti auðvitað ekki að vera háður þessu gjaldi.

þessum óljósu greiðslum í einhvers konar heimsloftslagssjóði sem enginn virðist geta útskýrt hvað verður um og maður óttast að renni einfaldlega í það að ýta undir framleiðslu í ríkjum þar sem hún fer fram með óumhverfisvænum hætti og draga úr henni á stöðum eins og á Íslandi þar sem við framleiðum vörur á nánast eins umhverfisvænan hátt og kostur er á í veröldinni nú til dags.

á, að viðbættum hæfilegum hagnaði, myndi ég alltaf vilja segja, eins og er alls staðar annars staðar fyrir alla sem fara eitthvað með peninga. Að sjálfsögðu á það að eiga við þarna líka.

yfir örfá atriði í þessu frumvarpi, annars vegar atriði sem ég get í sjálfu sér fallist á að séu til bóta og hins vegar atriði sem

á að skila ríkissjóði 1,8 milljörðum á næsta ári, en það mun að sjálfsögðu kosta landsmenn miklu meira en 1,8 milljarða vegna þess

Það er hins vegar pólitísk ákvörðun, frú forseti, að hætta við þetta. En núverandi ríkisstjórn er ekki frumleg, hún er ekki djörf og hefur þess vegna ekki áhuga á því að brjóta aðeins í blað og hætta við þetta. Það er annað sem gerist við þessar svokölluðu sjálfvirku hækkanir, það gefur öllum þeim sem selja

Þannig að það fordæmi sem ríkið setur hér með því að hækka svokölluð krónutölugjöld um 2,5% er varhugavert, í staðinn fyrir að ganga á undan með góðu fordæmi og segja öllum þeim sem selja vöru og þjónustu:

hljóma eins og smáaurar í samanburði við það sem leggja þarf út núna vegna þess hvernig ástandið er — og það er kannski líka þess vegna sem þetta er ekki rétti tíminn til að gefa upp bolta til allra þeirra sem stunda verslun og viðskipti á Íslandi, að þeim sé frjálst að hækka vöru og þjónustu um 2,5% í samræmi við það sem ríkið er að gera sjálft.

þar sem búið er að borga skatta af þeim tekjum sem skópu þessa eign. Það er búið að borga eignarskatta af þessum sömu eignum. Samt er ekki hægt að sleppa hendinni af því um leið og því er skipt milli þeirra sem eftir lifa, það verður að kroppa aðeins þar í. Þessi skattur væri náttúrlega best kominn úti í hafsauga. Það má líka segja að það sé

En síðan er líka verið að beita því nú, vegna þess að kirkjan hefur verið fjársvelt, að stækka sóknirnar og fjölga kirkjum sem hver og einn prestur rækir. Í sjálfu sér má segja að þar með sé verið að skerða þjónustuna við sóknarbörn í viðkomandi sóknum að hafa ekki aðgang að þjónustu prests eins og verið hefur.

réttilega álögð gjöld og þegar álögð gjöld. Það er eins og það sé einhver tregða á því. Við höfum séð dæmi um það nú upp á síðkastið þar sem tollar af innfluttum landbúnaðarafurðum virðast ekki hafa verið í neinu samræmi við innflutninginn sem verið hefur og hann er mjög vaxandi. Í sjálfu sér má segja að þetta sé þrefalt brot; þetta er brot gegn ríkissjóði, sem verður af tekjum. Þetta er brot gegn bændum, sem verða af tekjum sem annars hefði orðið til ef þeir hefðu framleitt þessa vöru hér innan lands.

á því tollnúmeri sem vera ber og innkaupsverð sé rétt innfært til þess að ríkissjóður fái í sinn hlut það sem honum ber.

fara þessi fyrirtæki fyrir borð og verða gjaldþrota og ríkissjóður situr uppi með tapið í öllum tilfellum. Þarna vantar eftirlit og það er alveg klárt mál að þarna vantar mannafla.

það kemur aftur vor í dal og það koma hér aftur ferðamenn, vonandi, og þá þurfum við, frú forseti, að vera klár í að

við skulum ekki gleyma því að þeir aðilar sem sleppa undan því að greiða réttmæt og rétt álögð gjöld, eru líka að skekkja samkeppnisstöðuna

vantar að mínu áliti, og örugglega fleiri, ákvæði um að tolleftirlit og skatteftirlit skuli eflt á Íslandi með fjármunum. Það kostar peninga að græða peninga, svo ég hraðsnari

Þetta frumvarp er fyrirsjáanlegt. Það er gamaldags. Í því er enginn djarfleiki eða frumleiki.

En stjórnmálamenn eiga að stjórna á þann hátt að þeir eigi að marka stefnu. Þetta plagg hér markar ekki stefnu. Það keyrir áfram á sömu ferð, á hægri ferð,

Að þar verði alvöruákvarðanir, djarfar ákvarðanir, teknar af mönnum og konum sem kjörin eru til þess af almenningi að sinna hagsmunum almennings en ekki að eltast við kerfislæg verkefni sem eru til fyrir kerfið sjálft og viðhalda því, frú forseti. Það er ekki okkar verkefni í þessum sal. sal. Ég sé að tíminn er að hlaupa frá mér og það kann að vera að maður komi hér í aðra ræðu einhvern tímann síðar við þessa umræðu til þess að fara betur ofan í einstaka liði. En ég ítreka að þetta er kyrrstöðufrumvarp

Það er mér mikil ánægja að ræða sóknargjöld við hv. þingmann. Það sem hann ræðir um að hverri sókn sé gert kleift að innheimta sjálf er í sjálfu sér ekkert algalin hugmynd. En ég vil þó minna á með þeirri innheimtu sem við erum að tala um núna erum við kannski að jafna aðstöðu sóknanna sem eru mjög misjafnar úti um allt land.

Þess vegna tel ég að þessi aðferð sem hér er notuð sé til þess fallin að skapa nokkurn jöfnuð og hjálpa þeim sóknum sem verst eru staddar.

Hér var sett á lífsskoðunarfélag eða trúfélag, sem vafi leikur á að hafi verið annað hvort, og ríkissjóður fjármagnaði starfsemi þess félags

aukin sóknargjöld með fleiri meðlimum.

Það er skrá hjá framkvæmdarvaldinu um það hver er í hvaða lífsskoðunarfélagi, sem er til að byrja með náttúrlega galið. Það var enginn efi um það hversu

sem er þessi klassíska hækkun á ári samkvæmt verðvísitölu o.s.frv. Hér kemur auka hundraðkall í viðbót sem kemur eftir allt umsagnarferlið.

Hvað erum við að greiða fyrir þá mengun sem verður? Hverjir eru að því? Hvernig er verið að nota það fjármagn?

gjaldstofn til að byggja upp en við erum í stöðu þar sem er skortur. Það segir manni að annaðhvort er eitthvað gallað við þennan gjaldstofn eða að hann á kannski ekki að dekka alla þá þörf sem er þarna undir.

Það hlýtur að vera annaðhvort vandamál með fjármögnun eða á einhvern hátt vandamál í framkvæmd og að koma fjármögnuninni til skila á skilvirkan hátt. Þegar við sjáum að hluti af þessu fjármagni fer í rekstur

og verðum að taka aðrar ákvarðanir út af því vandamáli sem við sjáum, út af því hvert markmiðið var og út af því hvernig framkvæmdin er að klúðra því.

Það er ekki verið að fylgja henni, þetta er hækkun fyrir næsta ár sem vindur upp á sig og býr til ákveðinn hvata og þörf til að fylgja henni

Það er ekki augljóst fyrir fólk sem vill skoða það. Þess vegna klórar fólk sér í hausnum og kvartar yfir kolefnisgjaldinu af því að það sér ekki áhrifin af því. því. Það er vissulega að borga fyrir mengunina en sér ekki afleiðingarnar af menguninni, sér ekki ávinninginn af því að koma í veg fyrir hana, sér ekki tengingu þarna á milli. Þó að

Svarið er nei. Svarið er einmitt nei í nokkurn veginn öllum tilvikum alls staðar í kerfinu, í öllum kerfum. Þá fer maður að spyrja sig

vandastigi, fyrirhugaðri notkun og samfélagslegu mikilvægi með það að markmiði að hægt sé að aðlaga umsóknarferli og eftirlit að umfangi framkvæmda. Þá er í frumvarpinu að finna ákvæði sem varða rafræn skil á hönnunargögnum, rafrænar undirskriftir og samþykki vegna umsóknarferils og skil á gögnum vegna mannvirkjagerðar.

verði felld brott. Með frumvarpinu er lagt til að mannvirki verði flokkuð eftir áhættustigi og gert ráð fyrir að eftirlit með þeim verði til samræmis við þá flokkun. Þá er einnig fjallað um það á hvaða hátt beri að haga eftirliti með gæðastjórnunarkerfum þeirra sem að mannvirkjagerð koma,

byggingagátt gæti valdið þeim misskilningi að tilefni til eftirlits fari eftir því að athugasemdir um störf þessara aðila séu skráð í byggingagátt. Þá kunni orðið „úrtaksskoðun“ að valda

fyrir þá sem framkvæma eftirlitið og þá sem sæta eftirliti. Fyrir nefndinni og í umsögn Öryrkjabandalags Íslands komu fram athugasemdir og ábendingar um mikilvægi þess að reglum um fullt aðgengi fyrir alla verði fylgt í hvívetna og hvatt til þess að lögð verði aukin áhersla á framfylgni við gildandi hönnunarkröfur. Tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið og beinir því til leyfisveitenda að tryggja það að reglum um fullt aðgengi fyrir alla að mannvirkjum verði eftirleiðis framfylgt. Þarna er verið að leggja áherslu á, og eins og áður áður með rafrænu skilin og annað, að það sé hægt að hafa visst gæðastjórnunarkerfi með þessu og þegar þetta gæðastjórnunarkerfi væri notað væri fylgst með því að þeim lögum og reglum, eins og um algilda hönnun sem eru nú þegar til staðar, sé framfylgt eins og brunaeftirliti er framfylgt og brunakröfum og teikningum og margt annað, burðarþolsteikningar og allt að eftirlit með algildri hönnun sé svipað og það og inn á það kemur líka þessi rafræna byggingagátt. En fyrir nefndinni og í umsögnum var lögð áhersla á að rafræn byggingagátt yrði tekin í notkun.

hafa betri yfirsýn yfir þetta þannig að hægt sé að tryggja hag neytenda hvað best og þá verði auðveldara fyrir byggingarfulltrúana að sinna þessu eftirliti og samræma sig í þessu.

Algild hönnun, með leyfi forseta: „Fyrir nefndinni og í umsögn Öryrkjabandalags Íslands komu fram athugasemdir og ábendingar um mikilvægi þess að reglum um fullt aðgengi fyrir alla verði fylgt í hvívetna og hvatt til þess að lögð verði aukin áhersla á framfylgni við gildandi hönnunarkröfur.“ Og ég held áfram, með leyfi forseta: „Tekur meiri hlutinn undir þau sjónarmið og beinir því til leyfisveitenda að tryggja það að reglum um fullt aðgengi fyrir alla að mannvirkjum verði eftirleiðis framfylgt.“

til að fara aðeins yfir það hvernig nefndin fór með tillögur eða ábendingar sem komu fram frá OECD

Ef tímalínurnar hefðu fallið betur hefði þetta verið eitthvað sem hefði verið eðlilegt að flétta hér inn? Eða telur þingmaðurinn mögulega að þessar ábendingar eigi að einhverju leyti erindi inn í framtíðarvinnu við þessi mál? Er einhver skörun þarna? Hefðum við kannski getað farið aðeins betur í þetta? Það er þetta þriðja atriði í málinu þar sem verið er að leggja til að krafa um faggildingu fyrir byggingarfulltrúaembætti sveitarfélaga og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði felld brott annars vegar og síðan mikilvæg vinna við einföldun til að flýta fyrir og gera alla þessa vinnu yfir höfuð við eftirlit bæði skilvirkari og einfaldari

algjörlega. Þessi byggingargátt mun auðvelda sveitarfélögunum alla sína stjórnsýslu. Það kom aðeins til umræðu í nefndinni hvaða stjórnsýsla er hjá sveitarfélögunum og hvaða stjórnsýsla er þar sveitarfélögin munu halda áfram að halda utan um sína stjórnsýslulegu gagnagrunna en byggingargáttin er svona til að ná að samræma allt í kringum þetta

það verður að segjast eins og er að við höfum náð á undanförnum árum og áratugum að byggja upp býsna flókið regluverk, væntanlega af góðum hug en þetta er orðið mörgum þrándur í götu, bæði hvað varðar hraða framkvæmda og kostnað og síðan eftirlitið.

hér erum við með mjög jákvætt skref en verð þó að segja að það hefur tekið ótrúlega langan tíma að gera þessa byggingargátt. Það sem vekur samt upp

stuðningi allra byggingarfulltrúanna og sveitarfélaganna. Það held ég að við ættum að yfirfæra á sem flesta málaflokka og stofnanir, að vera svona fókuseruð í að fara inn í nútímann til að auka hagræðingu hjá notendum og líka hagræðingu í rekstri.

Það hefur væntanlega verið á 149. þingi, ef ég man rétt. Ég held að það verði til mikilla bóta að eftirlitskerfið

með leyfi forseta: „…að rafræn skil á hönnunargögnum og rafrænar undirskriftir og samþykki vegna umsóknarferlis og skila á gögnum vegna mannvirkjagerðar verði að meginreglu …“ Þetta Þetta er bara mjög jákvætt og hluti af því rafræna Íslandi sem er jafnt og þétt verið að byggja upp. Ég fullyrði, eftir að hafa starfað í þessu mannvirkjaumhverfi um nokkra hríð, að þetta verður til mikils hagræðis fyrir alla málsaðila; hönnuði, verkkaupa og verktaka.

Þriðja meginatriðið í frumvarpinu, eins og fram hefur komið hérna, er að krafa um faggildingu fyrir byggingarfulltrúaembætti sveitarfélaga og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verði felld brott.

að horfið yrði frá þessum kröfum, enda eru þær úr í takti við það sem gerist í nágrannalöndunum og þessum samanburðarlöndum okkar

eða í öðrum löndum sem Ísland miðar sig við og að of mikill kostnaður lendi á húsbyggjendum verði allir eftirlitsaðilar faggiltir. Þá hefur verið bent á að svo víðtæk krafa um faggildingu sé ekki til þess fallin að einfalda stjórnsýslu og regluverk í byggingariðnaði.“ Það er mjög gott að mark hafi verið tekið á þessum sjónarmiðum til samræmis við það sem

til þess að við séum að framleiða íbúðir og húsnæði af góðum gæðum með sem hagkvæmustum hætti þar sem sem minnstur hluti kostnaður fer í súginn.

Við þurfum að setja orkuna í það að fókusinn verði þar sem við getum náð fram hagræði, betra flæði, minna flækjustigi en reyna á sama tíma að viðhalda gæðum bygginga og setja þá orku í að halda vel utan um mál eins og rannsóknir á þeim mygluvandamálum sem hafa verið alltumlykjandi í þessum geira

án þess að við séum að eyða tíma, orku og peningum í óþarfa og vitleysu.

forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um fjársýsluskatt. Frumvarpið er á þskj. 464 og er 372. mál þingsins. Markmið frumvarpsins eru fjölbreytileg

í lögum um virðisaukaskatt verði kveðið skýrar á um gildandi undanþágu virðisaukaskatts vegna sölu fjármálaþjónustu og milligöngu um hana. Í því sambandi er lagt til að „vátryggingastarfsemi“, sem er einnig undanþegin virðisaukaskatti, verði felld undir hugtakið ,,fjármálaþjónusta“. Samhliða eru lagðar til afleiddar breytingar á lögum um fjársýsluskatt. Ákvæði laganna sem kveður á um undanþegna starfsemi fjármála- og verðbréfafyrirtækja hefur staðið óbreytt frá setningu laganna. Á síðustu árum hafa miklar tæknibreytingar átt sér stað á sviði fjármálaþjónustu og tengdrar starfsemi, svo sem fjártækni. þessu ljósi er talið rétt að laga orðalag undanþáguákvæðisins að þeim breytingum sem átt hafa sér stað í alþjóðlegu umhverfi fjármálaþjónustu. Markmið breytingarinnar er þannig að draga úr óvissu og auka skýrleika í skattframkvæmd. Í frumvarpinu eru nú lagðar til breytingar á undanþáguákvæðinu og í því sambandi höfð hliðsjón af sambærilegu ákvæði í norsku virðisaukaskattslögunum, þar sem kveðið er á um að sala á og milliganga um fjármálaþjónustu sé undanþegin skattskyldusviði laganna. Talið er rétt að líta til Noregs í þessum efnum þar sem Norðmenn eru í sömu stöðu og Íslendingar gagnvart Evrópusambandinu, þ.e. standa utan sambandsins en eru innan Evrópska efnahagssvæðisins. Töluverð framkvæmd hefur jafnframt mótast í Noregi um túlkun ákvæðisins síðustu ár, bæði hjá skattyfirvöldum og dómstólum, sem hægt er að líta til og hefur verið horft til við gerð frumvarpsins. Þá er í frumvarpinu lögð til framlenging á bráðabirgðaákvæðum 33 og 34 í lögum um virðisaukaskatt, sem jafnan eru kennd við átakið Allir vinna, þar sem kveðið er á um tímabundna aukna endurgreiðslu virðisaukaskatts til byggjenda og eigenda vegna vinnu við byggingu, endurbætur eða viðhald íbúðarhúsnæðis o.fl. Með lögum nr. 25/2020, um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru, var samþykkt að hækka endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu manna á byggingarstað úr 60% í 100% á tímabilinu frá 1. mars til og með 31. desember 2020. Samhliða hækkun endurgreiðsluhlutfallsins var samþykkt að endurgreiðsluheimildin næði einnig til þess virðisaukaskatts sem greiddur hefur verið vegna vinnu manna á byggingarstað frístundahúsnæðis, auk hönnunar eða eftirlits vegna nýbygginga, endurbóta eða viðhalds íbúðar- og frístundahúsnæðis. Samhliða þessum breytingum var jafnframt samþykkt á sama tímabili að endurgreiða eigendum eða leigjendum íbúðarhúsnæðis 100% þess virðisaukaskatts sem greiddur hefði verið af vinnu vegna heimilisaðstoðar eða reglulegrar umhirðu íbúðarhúsnæðis auk þess að heimila 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts til einstaklinga utan rekstrar sem greiddur hefði verið af vinnu manna sem unnin væri vegna bílaviðgerða, bílamálningar eða bílaréttingar fólksbifreiða. Með lögum nr. 37/2020, um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru, var jafnframt ákveðið að heimild til 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu skyldi einnig ná yfir annað húsnæði sem alfarið væri í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið væru í eigu þeirra. Þá var sú heimild einnig lögfest að tiltekin almannaheillafélög, til að mynda mannúðar- og líknarfélög, íþróttafélög, björgunarsveitir og fleiri félagasamtök,

Ákvæðið var útvíkkað til tiltekinna almannaheillafélaga með lögum nr. 73/2020, um breytingu á lögum um virðisaukaskatt. Fyrir liggur að heimildir tilvitnaðra ákvæða til bráðabirgða renna að öllu óbreyttu

Talið er að á árinu 2021 muni þó áfram eiga við þau rök sem færð voru fyrir auknum endurgreiðsluheimildum bráðabirgðaákvæðanna. Í kjölfar hinna alvarlegu en þó tímabundnu áhrifa heimsfaraldurs kórónuveiru á samfélagið

sem falla nú undir bráðabirgðaákvæði 24 í lögunum, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Með slíkri lækkun skapast hvati hjá innflutnings- og söluaðilum tengiltvinnbifreiða til innflutnings og sölu á umhverfisvænni tengiltvinnbifreiðum sem styður við aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftlagsmálum miðar að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda til ársins 2030. Breytingin hefur þannig jákvæð áhrif á þær aðgerðir sem finna má í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftlagsmálum sem miða að samdrætti í losun.

ljósi þessa er nú talið rétt að gerðar verði breytingar á heimilaðri hámarkslosun. Ekki er gert ráð fyrir því að breytingin leiði til teljandi fækkunar tengiltvinnbifreiða sem falla undir ívilnun samkvæmt ákvæðinu, en þó munu einhverjar tengiltvinnbifreiðar sem losa umfram ný mörk falla utan ívilnunar vegna breytingarinnar. Þá er talin nauðsyn á að lögfesta á ný ákvæði til bráðabirgða 29 í lögum um virðisaukaskatt þess efnis að heimilt verði að fella niður virðisaukaskatt við innflutning á lyfjum sem gefin eru ríkinu eða stofnunum þess til nota við meðferð sjúklinga á heilbrigðisstofnunum. Með lögfestingu ákvæðisins nú mun verða heimilt að fella niður virðisaukaskatt við innflutning til nota við klínískar rannsóknir hér á landi frá og með 1. janúar 2021 til og með 31. desember 2023 en nú liggja fyrir áform um að Landspítalinn taki þátt í klínískri meðferðarrannsókn á bráðaeitilfrumuhvítblæði bráðaeitilfrumuhvítblæði í börnum sem mun falla undir ákvæðið. Þá liggur fyrir að með breytingunni verður jafnframt heimilt að fella niður virðisaukaskatt með sama hætti vegna innflutnings á öðrum lyfjum, til að mynda vegna Covid-19 faraldursins sem gefin eru ríkinu eða stofnunum þess til nota við meðferð sjúklinga á heilbrigðisstofnunum.

virðisaukaskattsskýrslu verið skilað á tilskildum tíma verði heimilt að endurgreiða skattaðila inneign virðisaukaskatts þó að innsend skýrsla vegna fyrra uppgjörstímabils sé óafgreidd. Slík endurgreiðsla verði þó áfram óheimil

falla frá eða fresta innheimtu og skilum á virðisaukaskatti, vegna sölu skattskyldrar þjónustu sem innt er af hendi á grundvelli skriflegra samninga til a.m.k. tveggja ára um fasteignaleigu og a.m.k. sex mánaða um aðstöðuleigu og leigu lausafjármuna, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ábendingar eru um að margir leigutakar, til að mynda aðilar í ferðaþjónustu, sem gert hafa leigusamninga til lengri tíma, hafi ekki getað greitt umsamið leigugjald sökum tekjufalls af völdum efnahagsástands sem skapast hefur af völdum heimsfaraldurs kórónuveiru. Á þetta einkum við um leigu atvinnuhúsnæðis, þar sem virðisaukaskattur er lagður á leigugjald. Þrátt fyrir að leigugjald fáist ekki greitt eða greiðslu þess sé frestað ber leigusölum engu að síður að standa skil á virðisaukaskatti af umsömdu leigugjaldi á gjalddaga hvers tímabils þar sem þeir teljast afhenda þjónustu í formi útleigu frá mánuði til mánaðar samkvæmt svokallaðri afhendingarreglu virðisaukaskattslaga. Í kjölfar þess mikla samdráttar sem hefur orðið í hinum ýmsu atvinnugreinum hafa stjórnvöld brugðist við með ýmsum aðgerðum. Tillagan er af sambærilegu tilefni og er ætlað að bregðast sérstaklega við tekjufalli leigutaka, eins og hér hefur komið fram, sem eru bundnir af samningum til lengri tíma.

hafi nær engin áhrif á ríkissjóð í fjárhagslegu tilliti en leiði fyrst og fremst til aukins skýrleika.

Hér ber að athuga að jafnvel þó að framkvæmdirnar sem falla undir ákvæðið þurfi að hafa átt sér stað á árinu 2021 á árinu 2021 er hægt að sækja um sjálfa endurgreiðsluna í heil sex ár og þess vegna verður að gera ráð fyrir að tekjutap ríkisins á grundvelli þessa ákvæðis dreifist yfir lengri tíma

og varðandi innflutning á lyfjum er ekki talið að það ákvæði hafi mikil áhrif á tekjur ríkissjóðs. Varðandi endurgreiðslu skattaðila af inneign á grundvelli

Það dragi verulega úr líkum á að greiða þurfi dráttarvexti úr ríkissjóði, dragist endurgreiðsla á grundvelli slíkrar skýrslu fram yfir lögbundinn afgreiðslufrest. Þetta er ívilnandi fyrir skattaðila og hefur þannig góð áhrif í öllu tilliti.

í ljósi þess að í flestum tilvikum er um að ræða aðila sem hafa heimild til að færa virðisaukaskattinn af leigugjaldinu til innskatts.

Þau atriði sem koma til mats við breytingar á lögunum eru upp að talsverðu marki huglæg

til þess að fella niður þessar tilteknu ívilnanir. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að við höfum á talsverðum hraða — og þegar ég segi á miklum hraða þá er ég að vísa til hraða

á samsetningu flotans o.s.frv. Það er ekki alveg öruggt að við hittum nákvæmlega alltaf í miðju í hverju skoti hjá okkur. Hér hafa þó verið færð rök fyrir því að við eigum aðeins að þrengja skilyrðin fyrir ívilnunum í þágu innflutnings tengiltvinnbifreiða og meðal þeirra raka sem hafa komið fram í aðdraganda þessa máls eru þau að innflytjendur segja það reynslu að viðskiptamenn þeirra til margra ára hafi margir hverjir fært sig úr hefðbundnum bensín- eða dísilbílum yfir í tengiltvinnbifreiðar áður en þeir taka síðan skrefið að fullu yfir í rafbíla.

bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og hreinorkubíla. Ég er algjörlega sammála því að þrengja skilyrðin fyrir því að tengiltvinnbílar geti fengið ívilnun, eins og ráðherrann leggur til hér. ég myndi vilja sjá það skoðað ofan í kjölinn í umfjöllun nefndarinnar vegna þess að jú, þetta eru huglægir mælikvarðar upp að einhverju marki en það er hægt að meta loftslags- og umhverfisáhrif af svona ákvörðunum. Það er

við bandorminn sem við ræddum hér fyrr í dag þar sem nefndin leggur til að fresta því að ívilnun fyrir tengiltvinnbíla lækki á næsta ári.

er hvernig við náum langtímamarkmiðum okkar og hvernig við hröðum ferlinu sem mest.

Það getur vel verið að það sé mjög vel þess virði að sjá af mögulegum tekjum vegna breytinga sem hefðu ella orðið á aðflutningsgjöldum, einmitt til þess að sjá meiri þróun í samsetningu bílaflotans.

með lögum gerð breyting í samræmi við þá stefnumörkun en í sáttmála ríkisstjórnarinnar segir að samhliða verði skattstofninn tekinn til endurskoðunar. endurskoðunar. Í upphafi þessa árs skipaði ég starfshóp sem falið var það verkefni að móta tillögur um endurskoðun skattstofns fjármagnstekjuskatts í samræmi við þessi markmið og er í frumvarpi þessu m.a. litið til tillagna starfshópsins. Starfshópurinn hefur sem sagt skilað af sér ítarlegri skýrslu sem fjallar um efnið og setur það í sögulegt og að nokkru í alþjóðlegt samhengi, afar vel unnin skýrsla sem

en hana er hægt að nálgast á heimasíðu fjármálaráðuneytisins. Þetta frumvarp byggir á þessari vinnu. Í frumvarpi þessu eru lagðar til ferns konar breytingar sem snúa allar að skattlagningu fjármagnstekna. Í fyrsta lagi er lagt til að 150.000 kr. frítekjumark, sem í dag gildir um hvers konar vaxtatekjur, verði hækkað í 300.000 kr. Í öðru lagi er lagt til að frítekjumarkið taki einnig til tekna í formi arðs og söluhagnaðar hlutabréfa í skráðum félögum. Í þriðja lagi er lagt til að söluhagnaður frístundahúsnæðis verði undanþeginn skattskyldu með sambærilegum hætti og gildir um íbúðarhúsnæði sem er innan rúmmetrareglu laganna. Í fjórða lagi er í frumvarpinu mælt fyrir skattleysi gengishagnaðar af sérgreindum sparnaðarreikningum í þeim tilfellum þegar einstaklingar sjá fram á tiltekin útgjöld í erlendum gjaldmiðli, svo sem til skólagjalda erlendis, leigugreiðslna eða annars þess háttar, en í greinargerð með þeirri grein frumvarpsins sem um þetta fjallar eru rakin nánari dæmi um það hvernig þetta gæti gagnast og skilyrði nánar útskýrð.

Í frumvarpinu er einnig að finna nýja tillögu um að breikka stofn þeirra fjármagnstekna sem falla undir frítekjumark vaxtatekna. Verði breytingin að lögum mun frítekjumarkið ekki aðeins ná til vaxtatekna heldur einnig arðs og söluhagnaðar hlutabréfa í félögum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga. Í umsögnum um þetta atriði laganna hefur m.a. komið fram frá Kauphöll að æskilegt væri að útvíkka þetta ákvæði nokkuð með því t.d. að það gæti tekið til First North viðskipta. Ég tel að það hafi svo sem verið færð fram ágætisrök fyrir því, ég tel hins vegar að það liggi nokkuð skörp lína milli þess að eiga viðskipti með verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði í þessu samhengi og þess að opna fyrir að óskráð bréf myndu falla undir regluna. Með þessu myndi 300.000 kr. frítekjumarkið ná jafnt til vaxtatekna, arðs og söluhagnaðar hlutabréfa skráðra félaga. Ef sameiginlegar tekjur eru hins vegar umfram 300.000 kr. þá yrði það sem umfram er skattskylt samkvæmt almennum reglum. Með þessari breytingu eru skattalegir hvatar milli fjárfestingarkosta sem leiða af sér vaxtatekjur annars vegar og arðstekjur og söluhagnað

Áformað er að breytingartillagan taki gildi við álagningu árið 2021 og munu tekjur ríkissjóðs lækka um 150 millj. kr. árlega verði tillagan samþykkt. Hagnaður fólks af sölu íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis telst almennt að fullu til skattskyldra tekna á söluári. Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis telst þó ekki til skattskyldra tekna hafi seljandi átt húsnæðið í a.m.k. tvö ár og

Hagnaður fólks af sölu frístundahúsnæðis telst til skattskyldra fjármagnstekna á söluári og sætir hagnaðurinn alla jafna 22% fjármagnstekjuskatti en til viðbótar hefur slíkur hagnaður áhrif til skerðingar fyrir þá einstaklinga sem fá greiddar tekjutengdar bætur úr almannatryggingum. Á hinn bóginn greiðir bótaþegi sem selur annað íbúðarhúsnæði, sem ekki hefur verið til eigin nota, ekki skatt af söluhagnaðinum og bætur hans skerðast ekki, að því gefnu að heildarrúmmál sé undir stærðarmörkunum. Það er dálítið erfitt að vera að ræða um þessar heildarrúmmálstölur. Fólk hefur almennt ekki vanist því að nota rúmmálstölur þegar rætt er um fasteignir en

Þessi ólíka meðferð söluhagnaðar af sölu frístundahúsnæðis annars vegar og sölu annars íbúðarhúsnæðis, sem ekki hefur verið til eigin nota, hins vegar þykir vera ósanngjörn, að ekki sé talað um þau ótrúlega miklu áhrif sem sala frístundahúsnæðis getur haft á réttindi í almannatryggingakerfinu. Ef við tökum bara dæmigert mál sem gæti tengst einstaklingi sem selur frístundahúsnæði sitt í Grímsnesinu, þá getur söluhagnaður vegna slíkrar eignar, hann myndast oft t.d. þegar einstaklingur hefur nýlega misst maka og ákveður í framhaldinu að selja frístundahúsnæðið,

þá hefði að öðrum skilyrðum uppfylltum, um rúmmetrafjöldann, ekki komið til skattlagningar á söluhagnaðinum og þar sem hann var ekki skattskyldur hefði ekki heldur komið til neinna skerðinga á bótum almannatrygginga. Nú skulum við gefa okkur að þetta séu einstaklingar á sama ári,

tryggingakerfin okkar að meðhöndla þessi tvö mál með mjög ólíkum hætti, eingöngu vegna þess að annar var að selja sína aðra eign, jafnvel þó að hann byggi ekki í henni, á meðan hinn var að selja sumarhúsið sitt eða frístundahúsnæðið sitt. Þetta viljum við laga með þessu frumvarpi. Við viljum laga hvort tveggja, bæði hina ólíku skattalegu meðhöndlun og það sem snýr að skerðingum almannatrygginga.

er fyrir um frádráttarheimild á móti innleystum gengishagnaði með ákveðnum takmörkunum. Samkvæmt gildandi reglum er gengishagnaður skatt- og staðgreiðsluskyldur við innlausn. Einstaklingur sem leggur inn 1.000 evrur á gjaldeyrisreikning því þurft að greiða skatt af gengishagnaði, jafnvel þótt hann taki út sömu 1.000 evrur stuttu síðar, ef gengi íslensku krónunnar hefur lækkað í virði. Með breytingartillögunni er ekki hróflað við almennri skattskyldu í þeim aðstæðum þegar einstaklingur innleysir gengishagnað af sparnaði í erlendum gjaldeyri. Breytingunni er ætlað að koma til móts við þá einstaklinga sem sjá fram á tiltekin útgjöld í erlendum gjaldeyri í náinni framtíð og fjárfesta í erlendum gjaldeyri í þeim tilgangi að verja sig gengisbreytingum íslensku krónunnar. Þetta gerist þá þannig að menn geta stofnað sérstakan reikning í þessum tilgangi fyrir allt að 15.000 SDR, sem er hægt að fletta upp genginu á, og það er þá gert í ákveðnum yfirlýstum tilgangi. Eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu byggir þetta þá á því að menn hafi stofnað slíkan reikning í samráði við fjármálastofnanir sem að öðru leyti gæta þess að skilyrðum laganna sé fullnægt. Þetta er hægt að gera til þriggja ára og þetta er þá viðleitni til þess að styðja fólk í því sem vill draga úr áhættu sinni vegna gengisbreytinga fyrir þessari lágmarksfjárhæð og kemur á vissan hátt til viðbótar við hækkun frítekjumarksins, en gengisbreytingar íslensku krónunnar og afleiðingar gengisbreytinga á skattskyldu hafa verið gagnrýndar lengi vegna þess að fólk er ekki að upplifa að það hafi notið mikils hagnaðar við það að það að gengisbreyting hafi orðið á krónunni. En þá ber á það að líta að við snúum öllu yfir í krónur þegar við leggjum mat á skattaleg áhrif. Hækkun frítekjumarksins kemur þá hér að notum og dregur úr skattalegum áhrifum af gengisbreytingum íslensku krónunnar fyrir allar venjulegar fjárhæðir sem meginþorri íslenskra heimila kann að hafa á gjaldeyrisreikningum þó að það sé nú kannski ekki almenna reglan. Svo kemur þetta þá til viðbótar. Hér er komið til móts við einstaklinga sem sjá fram á tiltekin útgjöld í erlendum gjaldeyri á næstu árum, eins og ég hef hér rakið. Það geta verið skólagjöld, leigugreiðslur eða annað þess háttar. Ekki eignakaup þó. þó. Ég tel að þetta ákvæði sé mjög til bóta. Þessi breytingartillaga snýr einnig að lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur þannig að innleystur gengishagnaður, sem myndast á þessum sérgreindu sparnaðarreikningum, sem verður að stofna í þessum tilgangi,

að meðaltali á ári inn í langa framtíð. Ég tel að þetta ákvæði sé mjög til bóta en eins og fram er komið þá er það frítekjumarkið sem hefur miklu víðtækari áhrif og teygir sig m.a. inn í áhrifin af gengisbreytingum eins og ég hef aðeins komið inn á. Virðulegi forseti. Ég hef rakið mat á áhrifum tillagna frumvarpsins í mínu máli samhliða efnislegri umfjöllun. Í heild erum við hér að ræða um lækkun tekna sem getur legið á bilinu 1,5 milljarðar til 1.800 milljónir. Það er upphæð sem er er á svipuðum slóðum og áhrifin af hækkun virðisaukaskattsins í upphafi kjörtímabilsins, þó ívið lægri, eins og það mál var lagt fyrir þingið a.m.k. Ég tel mig hafa farið yfir öll helstu efnisatriði málsins. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til

ekkert klink og síst af öllu á þessum tímum þegar virðulegur hv. formaður fjárlaganefndar er að hamast við að halda sjó í rekstri ríkissjóðs. Þá

en hefði ekki farið vel á því að meta t.d. áhrif á jafnrétti kynjanna, af því að mig grunar að það geti verið kynjamunur á því hvaða fólk

sem við næðum ekki með frumvarpinu að hafa þessi jákvæðu áhrif á rétt til bóta úr almannatryggingum. Það væri þá þegar

ég tel alveg augljóst og hef séð tölur um það — ég er ekki með þær í kollinum — að karlar greiða fjármagnstekjuskattinn í meira mæli en konur.

Við segjum í heiti frumvarpsins að það fjalli um skattalega hvata fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla. Mig langar að byrja á því að segja að þetta er mál sem hefur verið til skoðunar í þó nokkuð langan tíma í stjórnkerfinu og eitt af því sem hefur komið í ljós, við úttekt á þessum málum, er að við skerum okkur töluvert úr í samanburði við margar aðrar þjóðir þegar kemur að því að smíða skattkerfi sem segir hreinlega við alla þá mikilvægu almannaheillastarfsemi sem á sér stað: Við kunnum að meta það sem þið eruð að gera. Víða er gengið alveg gríðarlega langt, meira að segja í löndum sem við köllum háskattalönd, eins og í Danmörku, í því að gera mönnum kleift að ráðstafa eignum inn í sjóði sem njóta mikillar skattalegrar ívilnunar og jafnvel verndar að lögum.

nánar tilgreindum tilgangi laganna þá er ekki hægt að segja neitt annað en að skattkerfið fagni slíku. Þróunin hefur verið á töluvert annan veg hér á Íslandi. Við höfum vissulega töluvert af sjálfseignarstofnunum og ýmiss konar góðgerðafélög og almannaheillastarfsemi af ýmsum toga. Ekki er hægt að neita því að við höfum ívilnandi reglur, t.d. fyrir fyrirbæri eins og Landsbjörgu og við teygjum okkur með ýmsum hætti til annarrar íþrótta- og tómstundastarfsemi, félagastarfsemi af ýmsum toga, með því að gera mönnum auðveldara að stofna til slíkrar starfsemi. Sveitarfélög styðja með margvíslegum hætti við slíka starfsemi með alls konar ívilnandi hætti en skattkerfið hefur svo sem ekki mikið verið

við höfum stigið styttri skref, vil ég meina, en víða annars staðar sjást til að hvetja bæði einstaklinga og lögaðila til að standa með þessari starfsemi og þannig, án beinna ríkisafskipta, losa um fjármagn sem er til í samfélaginu í þágu slíkrar starfsemi. Og þetta er eitt af því sem þetta frumvarp fjallar um. Það fjallar reyndar um hvort tveggja, að við getum beitt skattkerfinu okkar beint í þágu slíkrar starfsemi en við getum líka notað það óbeint þannig að þriðji aðili, sem ekki sjálfur stundar slíka starfsemi, fái ívilnun eða hvata til þess að leggja þriðja geiranum, eins og við köllum hann oft, Allt þetta erum við að hugsa og leggja til hér vegna þess að við kunnum að meta það sem þriðji geirinn er að gera. Það held ég að hafi oft og tíðum verið stórkostlega vanmetið hversu mikilvægt samfélagslegt starf er unnið á þessu sviði hjá þeim sem hér eru til umræðu. Að þessu sögðu ætla ég að fara aðeins nánar ofan í frumvarpið. Ég er ánægður með að það sé komið fram. Ég hefði viljað leggja það fram fyrir þó nokkru síðan. Ég vil þakka öllum sem hafa haft aðkomu að undirbúningi þess. Ég veit að við erum ekki í einu og öllu að mæta öllum væntingum þeirra sem hafa fylgst með vinnunni en mér finnst samt að við séum með hér í höndunum mjög mikilvægt mál sem er brýnt að verði afgreitt. Markmið frumvarpsins er, í samræmi við það sem ég hef hér verið að segja, að bæta og styrkja skattalegt umhverfi þeirra lögaðila sem starfa til almannaheilla og falla undir þriðja geirann. Þetta er starfsemi sem telst hvorki falla undir einkageirann né opinbera geirann. Alþjóðlegur samanburður hefur leitt í ljós að víðast hvar í nágrannaríkjum okkar eru skattalegir hvatar vegna starfsemi til almannaheilla víðtækari en hér á landi.

en lögaðilar sem starfa til almannaheilla og falla undir þriðja geirann gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Ég held að við vitum þetta öll innst inni. Við sjáum að hjarta þjóðarinnar slær með þessum aðilum þegar þeir komast í kastljósið. Við sjáum það um áramót af viðskiptum við Landsbjörgu og hjálparsveitirnar í landinu. Við sjáum það þegar fólk kaupir neyðarkallinn. Við sjáum það líka þegar álfurinn er seldur til að styðja við starfsemi SÁÁ. það í svo mörgum tilvikum þegar átök eru í gangi en hér erum við ekki að boða neitt átak, við erum að tala um að skapa viðvarandi betri umgjörð fyrir alla þessa starfsemi. við erum, eins og ég sagði áður, ekki einungis að auka skattalega hvata fyrir þessa lögaðila beint heldur erum við líka að auka hvata fyrir gefendur vegna gjafa og framlaga til þessarar starfsemi. Með auknum skattalegum hvötum, bæði fyrir þiggjendur og gefendur, mun starfsemi til almannaheilla, sem fellur undir þriðja geirann, eflast og styrkjast sem aftur auðgar það mikilvæga sjálfboðaliðastarf sem fram fer í hinum ýmsu félögum og félagasamtökum um land allt. Breytingarnar taka að miklu leyti mið af tillögum starfshóps sem ég skipaði í apríl 2019, um skattumhverfi þriðja geirans, og skilaði tillögum sínum í janúar sl.

forystu og var formaður í hópnum og við höfum áður birt niðurstöðurnar og fjallað um þær. Þetta frumvarp er byggt á þessari vinnu og hérna er þetta allt nánar útfært.

komi í stað hugtaksins ,,almenningsheill“ og verði skilgreint nánar í lögum um tekjuskatt. Hugtakið er í dag ekki skilgreint í tekjuskattslögum en í skattframkvæmd hefur verið horft til frádráttarbærni gjafa sem gefnar eru til starfsemi sem fellur undir tiltekna málaflokka við afmörkun á því hvort lögaðili starfi til almenningsheilla eða ekki. Undir hugtakið „almannaheill“ falli þannig málaflokkar eins og mannúðar- og líknarstarfsemi, æskulýðs- og menningarmálastarfsemi, starfsemi björgunarsveita, vísindaleg rannsóknastarfsemi, starfsemi sjálfstæðra háskólasjóða og annarra menntasjóða, neytenda- og forvarnastarfsemi og starfsemi þjóðkirkjunnar, þjóðkirkjusafnaða og annarra skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga. Gert er ráð fyrir því að sett verði reglugerð þar sem kveðið verði nánar á um hvaða málaflokkar falla hér undir og um framkvæmdina að öðru leyti. Þá er lagt til að einstaklingum verði heimilt að draga einstaka fjárframlög til þeirra lögaðila sem starfa til almannaheilla frá skattskyldum tekjum, að hámarki 350.000 kr. á hverju almanaksári, að frekari skilyrðum uppfylltum. Um er að ræða nýtt frádráttarákvæði einstaklinga frá tekjum utan atvinnurekstrar sem telja verður afar mikilvægt til að afla tekna þar sem það hvetur til gjafa og framlaga til þeirra lögaðila sem starfa til almannaheilla.

og ég verð að segja að mér þykir að vinnan við málið hafi skilað mjög góðri niðurstöðu um þetta. En eins og rakið er í greinargerðinni þá gerist þetta í reynd þannig að það byrjar á því að menn hafi skráð sig og hafi þeir fengið skráningu hjá Skattinum er það skilyrði uppfyllt að þeir geti verið viðtakendur að styrk sem fellur undir regluna. Þegar styrkurinn er veittur er gefin kvittun til gefandans. Móttakanda styrksins er síðan skylt að skila inn til Skattsins eins konar skilagrein fyrir öll móttekin framlög sem eru frádráttarbær og það leiðir á endanum til þess að skattframtölin verða fyrir fram með frádráttarbærni þess framlags

Ég verð að hrósa embættismönnum fyrir að hafa unnið þetta alla leið á þennan stað. Þetta þýðir með öðrum orðum að það eina sem einstaklingur þarf að hafa áhyggjur af er að hann sé að styrkja starfsemi sem hefur fengið skráningu og fá fyrir því kvittun, og það næsta sem gerist er að framlagið er komið inn á skattframtalið og það verður tekið tillit til þess við álagningu á því skattári sem er undir.

þessa frádráttarheimild. Hún hefur verið 0,75% hjá atvinnurekstraraðilum, hjá fyrirtækjum, en verður 1,5% eins og hér hefur komið fram. fram. Samhliða er lögð til orðalagsbreyting með hliðsjón af þeim breytingum sem lögfestar voru í sumar með lögum nr. 86/2020, um frádrátt vegna aðgerða í rekstri til kolefnisjöfnunar, svo sem fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimtar votlendis. Sá frádráttur telst sjálfstæð heimild til að veita framlög til þeirrar starfsemi sem þar fellur undir, þ.e. 1,5%, og þannig erum við í reynd, ef atvinnurekstraraðili nýtir báðar heimildirnar, að fara úr 0,75% og ekki upp í 1,5% heldur upp í 3% af tekjum.

lokum verð ég að geta þess að lögð er til sú breyting að frádráttarheimild þessi taki ekki til stjórnmálaflokka eins og er samkvæmt gildandi lögum. eðlileg breyting í ljósi þess hvernig við höfum verið að auka stuðning við stjórnmálastarfsemi í landinu með opinberum framlögum. Aðeins nánar um þetta atriði, vegna þess að hér hefur komið fram að við erum í dag með reglu um 0,75% af tekjum sem viðmið. Í greinargerð með frumvarpinu, á bls. 6 í sérprentun sem liggur hér fyrir þinginu, má sjá að þegar við gerðum þá breytingu að fara frá 0,5% upp í 0,75% þá jukust gjafir og framlög um heilan milljarð á ári. Ég verð að segja að það var veruleg breyting. Við sjáum þetta á því að á árinu 2015 tók gildi breyting, úr 0,5% upp í 0,75%, og gjafir og framlög höfðu áður verið 2,7 milljarðar en á því ári sem breytingin tók gildi þá hækkaði þessi tala, gjafir og framlög, úr 2,7 milljörðum í 3,7 milljarða, gríðarlega mikil breyting. Og nú erum við að fara úr 0,75%, sem hefur að jafnaði undanfarin ár skilað um 3,7 milljörðum á ári í gjafir og framlög, gjafir og framlög, upp í 1,5%. Hvort við getum búist við jafn mikilli aukningu skal ósagt látið en ég tel fullvíst að við munum sjá verulega aukningu.

en fyrir liggur að Ísland er eina Norðurlandaþjóðin í dag sem undanþiggur ekki fjármagnstekjur þeirra lögaðila sem starfa til almannaheilla tekjuskatti. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt atriði. Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að þeim lögaðilum sem starfa til almannaheilla verði gert kleift að óska eftir 60% endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnulið vegna vinnu á byggingarstað, eða vegna endurbóta eða viðhalds, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hér erum við að tala um varanlegt lagaákvæði. Hér fyrr í kvöld var ég að mæla fyrir framlengingu á 100% endurgreiðslu Allir vinna átaksins, en hérna erum við þá að tala um varanlega lagaákvæðið sem myndi standa í lögum til lengri tíma, ekki tímabundið heldur til lengri tíma. Ég geri mér grein fyrir því að sumir sem starfa í þriðja geiranum hafa verið að horfa til þess að það ætti ekki einungis að tryggja þeim endurgreiðslu vegna vinnu á byggingarstað eða vegna endurbóta eða viðhalds heldur einnig vegna Við tókum það til skoðunar. Það er erfitt að leggja nákvæmlega mat á það en það er mjög mikið stílbrot að stíga það skref þegar við berum saman við hina almennu endurgreiðsluheimild sem við höfum haft í virðisaukaskattstillitinu um þetta.

en á móti kemur að það má alveg sjá fyrir sér að ef menn vilja styðja enn frekar en gert er með þeim fjölbreyttu úrræðum sem er að finna í þessu frumvarpi við slíka starfsemi, vegna uppbyggingar á félagsheimilum eða annarri starfsstöð sem þarna getur verið undir — eins og ég hef hér rakið geta þetta verið íþrótta- og æskulýðsfélög, alls konar mannvirki sem geta átt hér við

Þarf þá að gera meira vegna mannvirkjagerðar? Ég held að það sé kannski miklu frekar spurningin og ég held að við höfum bara ekki enn séð nægjanlega sannfærandi gögn í undirbúningi þessa máls um að almennt sé slíks stuðnings þörf, að það sem við erum að gera að öðru leyti í þessu frumvarpi komi ekki til með að leysa það að verulegu leyti. 60% endurgreiðsla er þess utan sem varanleg regla gríðarlega mikil ný ívilnun. Ég held að það megi alls ekki gera lítið úr því. En þetta ræðst dálítið af hinu. Hver er þörfin? Hversu langt eigum við að ganga? Eigum við að ganga lengra í því að beita virðisaukaskattskerfinu eða eigum við mögulega að ganga lengra, ef menn meta það svo að það þurfi að ganga lengra, í því að laða fram fjármagn frá atvinnurekstrarstarfsemi? Þetta eru þær tegundir spurninga sem við höfum þurft að fara í gegnum við samningu þessa frumvarps og hér er niðurstaða sem er mjög ívilnandi þó að mér sé kunnugt um að margir hefðu líka viljað sjá efnisliðinn undir.

Talið er að tímamörkin séu of þröng og það geti jafnvel unnið gegn því að fyrirhuguð fjáröflun verði að veruleika. Eftir breytinguna má hver starfsemi í hverjum mánuði vara að hámarki í fimm daga í stað þriggja daga áður. Sami aðili getur þannig einungis fengið undanþágu vegna einnar sölustarfsemi í hverjum mánuði að hámarki fimm daga í senn. Einnig er lagt til að ef um árlega atburði er að ræða verði slík sala heimiluð samfellt í 25 daga í stað 15 daga áður. Lagt er til að þeir aðilar sem starfa til almannaheilla og eru undanþegnir tekjuskatti verði jafnframt undanþegnir gjaldskyldu stimpilgjalds samkvæmt lögum um stimpilgjald. Sem dæmi má nefna að lögaðilar sem eru undanþegnir tekjuskatti og verja hagnaði sínum einungis til almannaheilla og hafa það að einasta markmiði samkvæmt samþykktum sínum greiða í dag 1,6% stimpilgjald af fasteignamati við kaup á fasteignum. Þá er rétt að geta þess að stimpilgjald af skjölum sem varða eignayfirfærslu skipa yfir fimm brúttótonnum hefur verið afnumið. Breytingin hefur m.a. haft jákvæð áhrif á starfsemi björgunarsveita sem þurftu fyrir breytinguna að greiða 1,6% stimpilgjald af kaupverði skipanna. Þetta getur skipt miklu máli fyrir svona félagastarfsemi. Að lokum er lagt til að í lögum um erfðafjárskatt verði kveðið á um að ekki skuli greiða erfðafjárskatt af gjöfum og framlögum til aðila sem starfa til almannaheilla. Ákvæðið verður því ekki lengur takmarkað við gjafir til félagasamtaka og sjálfseignarstofnana eins og nú er,

útvíkka regluna. Það verður ekki skylt að greiða erfðafjárskatt af gjöfum og framlögum til félaga sem starfa til almannaheilla, miklu víðtækari regla.

Það verður vonandi til að stórefla þá starfsemi um allt land. Þetta flokkast þannig í matinu að heimild lögaðila til að draga frá tekjum af atvinnurekstri vegna einstakra vegna einstakra gjafa eða framlaga er um 800 millj. kr. Það sem snýr að einstaklingum er um hálfur milljarður

að undanþága frá tekjuskatti af fjármagnstekjum geti leitt til um 400 millj. kr. lægri tekna fyrir ríkissjóð. Það má nefna að af því eru styrktarsjóður háskólanna og aðrir menntasjóðir að njóta góðs upp á um 2,5–10 millj. kr. á ári.

Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þetta frumvarp muni hafa mjög jákvæð áhrif á starfsemi þeirra lögaðila sem starfa til almannaheilla en

Ég er alveg sannfærður um að við náum fram jákvæðum breytingum með þessu máli, ná að snerta marga. Ég tel að skattkerfið okkar eigi að senda út þau skilaboð að við kunnum að meta allt það starf sem unnið er til almannaheilla af sjálfboðaliðum og jafnvel launuðu starfsfólki landið um kring alla daga allt árið. Ég ætla líka að segja að þó að við séum að stíga nokkuð stórt skref með þessu í dag þá held ég að þetta mál muni mögulega opna augu margra fyrir því hversu lítið við höfum í raun gert til þessa. Það geti þannig verið fyrsta skrefið af mörgum sem við í kjölfarið kunnum að stíga.

En upp úr stendur í þessu máli að við þurfum að taka höndum saman hér á þinginu og senda út mjög skýr skilaboð til allra þeirra sem koma að þeirri starfsemi sem verið er að fjalla um í þessu máli.

Þessir aðilar hafa lengi beðið eftir styrkari umgjörð fyrir sína starfsemi sem að öllum líkindum fæst með þeim breytingum sem hér eru lagðar til. Þessi starfsemi er tíunduð í 1. gr., þ.e. hverjir falla undir þessa skilgreiningu að vera starfsemi sem telst til almannaheilla. Þau eru fjölmörg en mig langar að drepa niður fæti við afmarkað atriði í III. kafla um breytingu á lögum um virðisaukaskatt

Samkvæmt frumvarpinu má skilja að þetta sé einungis eftirgjöf af vinnuliðnum og ég spyr ráðherra og hann hefur raunar svarað því mjög ærlega og hefur gert góða grein fyrir sínu máli að þetta er bara vinnuliðurinn, þetta er ekki efnisliðurinn.

knatthús eða yfirbyggð íþróttamannvirki verði reist sem víðast og reyndar held ég að ef við tækjum höfuðborgarsvæðið og kannski litum aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið og myndum draga hring sem næði frá Reykjanesinu, utan um Hveragerði og jafnvel Árborg, upp á Akranes og yfir í Faxaflóann aftur, um höfuðborgarsvæðið og við myndum telja knatthúsin á þessu svæði, þá ætla ég að leyfa mér að efast um að við getum fundið annan stað í heiminum öllum þar sem þéttleiki yfirbyggðra knattspyrnuvalla er jafn mikill. Það kemur ekki til af engu. Það er vegna þess að við búum norðarlega og við höfum haft mikla þörf til að reisa mörg slík mannvirki. En það hafa orðið alveg ofboðslegar framfarir á undanförnum

Mér fannst það kannski ekki alveg skýrt í hans máli en hérna þurfum við að svara því: Erum við að reyna að styðja sveitarfélögin í því að reisa slík mannvirki eða ætlum við að reyna að styðja félögin sem ætla að stunda starfsemina í slíku húsnæði? Við eigum dæmi um að félögin hafi sjálf tekið að sér að reisa slík mannvirki en almennt er þar að baki einhvers konar samningur við sveitarfélagið sem á í hlut um að leigja aðstöðu fyrir unglinga og börn

yfirbyggðu hús hafa gert gæfumuninn í árangri okkar í íþróttum, ekki bara í knattspyrnu. Mér finnst það vera kannski deilan um keisarans skegg en það er kannski heldur billega sloppið að tala um hvort það séu sveitarfélögin eða félagasamtökin sem eigi að standa að þessu og hvort verið sé að aðstoða þau. Mér finnst þetta snúast um okkar dýrmæta auð sem býr í æskufólkinu og hvernig við ræktum og ávöxtum þann auð. En allt um það. Mig langaði að drepa hér á annað atriði þessu tengt. Það er frumvarp um félagasamtök til almannaheilla sem lagt hefur verið fram endurtekið, síðast á síðasta þingi, og var vísað frá eða vísað til ríkisstjórnarinnar eftir 2. umr.

það skuli útfærast. Og ég spyr ráðherra: Hver er staða málsins? Hver er staða þessa frumvarps? Er ríkisstjórnin hætt við að koma fram með heildstæða löggjöf um félagasamtök til almannaheilla og ætlar ríkisstjórnin að láta þær breytingar duga sem kynntar eru í þessu frumvarpi? Er það skoðun ráðherra að heildarlöggjöf sé óþörf á þessu sviði eða mun þetta frumvarp kannski öðru fremur greiða götuna fyrir setningu heildarlaga?

það að hvaða tilgangi við erum að vinna hér þegar vísað er til æskulýðsstarfs, íþróttafélaganna og annarrar sambærilegrar starfsemi. Ég hef tekið beinan þátt í að vinna að slíkum málefnum, bæði sem formaður félags og sem sem einn af skipulagsnefndarfulltrúum í minni heimabyggð við að skipuleggja uppbyggingu slíkrar starfsemi og þekki það allt saman ágætlega, bæði sem iðkandi og foreldri og og sem þátttakandi í félagsstarfinu. Þannig að það er auðvitað stóra markmiðið og það er líka hárrétt hjá hv. þingmanni að uppbygging mannvirkjanna hefur haft gríðarlega mikil jákvæð áhrif á árangur okkar á undanförnum árum og skilað miklum framförum. Varðandi frumvarpið sem vísað var til og hefur komið hingað til þingsins þá hygg ég að það hafi komið hingað til þingsins oftar en einu sinni og mikið verið togast á um það mál. Ég teldi það vera til framfara að ljúka þeirri vinnu. Það mál hvílir hjá

var hún dálítið uppgefin af samskiptum sínum við þingið. Hún hafði komið með það ítrekað og alltaf fengið það aftur í hausinn. Það væri til framfara að ljúka því máli. En gleymum því ekki að það mál gerir ekkert annað en að skapa umgjörð um starfsemina, að klára öll formlegheitin, hvernig eru ákvarðanir teknar, hver getur skuldbundið

Virðulegi forseti. Þetta er stór spurning og auðvitað er mikilvægt að við tökumst á við hana í þessu frumvarpi þó að við skiljum eftir aðeins nánari útfærslu fyrir reglugerð. Við erum að fjalla um ástæður þess að við grípum til skattalegra ívilnana. Við erum t.d. að fara inn í tekjuskattslögin og eins og eins og rakið er í greinargerð um hugtakið almannaheill má leiða af þessum tilgangi öllum að sú starfsemi sem er hér undir sé ekki unnin í ábataskyni fyrir þá sem að henni koma eða þannig að þeir sem að félagsstarfseminni standa séu með þann tilgang að hafa af henni persónulegan ávinning

það sem við erum óumdeilanlega sammála um og fellur undir hugtök eins og mannúðar- og líknarstarfsemi. Ég vona að ekki verði mjög mikill ágreiningur þarna.

að styrkja einhverja hópa, einhver málefni, fólk sem er t.d. fátækt eða veikt eða eitthvað slíkt, hjálparsveitir og svo mætti lengi telja. En af því að hér er talað um starf sem er til almannaheilla þá bara ítreka ég

að berjast fyrir algerlega nýrri stjórnarskrá, umturnun stjórnarskrárinnar, væri mjög til almannaheilla og kannski mikilvægast af öllu. Ættu þá slík samtök að njóta þessa stuðnings?

en er hætta á því með þessu að kerfið ákveði að verðlauna þau málefni sem falla að tíðaranda samtímans en útiloka önnur?

Það teldi ég ekki vera í samræmi við megintilgang laganna. Það

skilgreiningu á hugtakinu almannaheill. Við erum hér með umfjöllun sem rifjar það upp að að skilgreining á hugtakinu, út frá þeim málaflokkum sem falla undir

Ég ætlaði ekki að koma hér upp, virðulegur forseti, í löng ræðuhöld en ég held að það frumvarp sem við erum að fjalla um hér sé afar mikilvægt skref fyrir hið mikilvæga sjálfboðaliðastarf

því rifja upp, af því að það er ekki eiginleg markmiðsgrein í þessum bandormi, verkefni starfshópsins sem hæstv. ráðherra skipaði

að fara stuttlega yfir þær áherslur sem lágu til grundvallar. Í fyrsta lagi var verkefni starfshópsins að fara yfir skattalegt umhverfi þriðja geirans með það að markmiði að styrkja hið skattalega umhverfi sem hann býr við.

Í fjórða lagi að þær tillögur til breytinga séu til þess fallnar að efla og styrkja það mikilvæga starf sem unnið er af þúsundum sjálfboðaliða um allt land. Mér sýnist, virðulegi forseti, að þær tillögur sem við erum að horfa til hér og þær breytingar á ýmsum skattalögum sem við finnum í frumvarpinu, séu í samræmi við þessi markmið og þá skýrslu sem starfshópurinn skilaði.

Starfshópurinn lagði reyndar til endurgreiðslu á hluta útlagðs kostnaðar upp að ákveðnu hámarki að uppfylltum ítarlegum skilyrðum. Það skal þó viðurkennt að það myndi að líkindum kalla á flóknari umbúnað og jafnvel

gjafir og framlög til lögaðila sem hafa með höndum starfsemi til almannaheilla. Ég trúi því, virðulegur forseti, að þetta nýmæli, þetta ákvæði, muni nýtast almannaheillageiranum afar vel.

að hér hefur verið lagt fram nokkrum sinnum frumvarp um heildarlög um almannaheillafélög og ég held að það væri mjög til bóta að við næðum að klára það.

með það mál aftur inn í þingið, sem ég trúi að geti orðið. Þess vegna vísa ég því til nefndarinnar að skoða vel tilhögun almannaheillaskrár. Hún er mikilvæg forsenda þess að slíkir hvatar gangi eftir og þeir sem leggja til framlag geti nýtt sér heimildir sem lagðar eru til.

til eflingar almannaheillastarfi í landinu og viðurkenning, sem er kannski mikilvægast í þessu öllu saman, á því sjálfboðaliðastarfi og stuðningur við allt það starf

Breytingarnar munu án efa hafa jákvæð áhrif og efla þennan þriðja geira í sínum mikilvægu störfum til heilla almenningi í landinu. Málið er því þjóðhagslega mikilvægt, ef svo má að orði komast. Ég er sannfærður um að breytingin verði jákvæð og öllu samfélaginu til heilla. Að nýta skattkerfi til góðra verka með þessum hætti, með því að auka efnahagslega hvata fyrir gefendur vegna gjafa og framlaga til starfsemi í þágu almannaheilla, er til þess fallið að stuðla að aukinni, samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og einstaklinga hvað þetta varðar. Það finnst mér vera ánægjulegt því að vissulega

Í frumvarpinu felst einnig viðurkenning löggjafans á því mikilvæga hlutverki sem félög til almannaheilla sinna í íslensku samfélagi og því óeigingjarna starfi sem oftar en ekki er sinnt af sjálfboðaliðum við erfiðar aðstæður oft og tíðum. Viðurkenning á þeim samfélagslegu verðmætum — þetta eru náttúrlega samfélagsleg verðmæti, herra forseti,

fjölmörgu sjálfboðaliða sem starfa fyrir almenning í landinu. Auk þess er ekki síður um að ræða viðurkenningu á því góða starfi sem þarf til að halda úti

koma ekki síst vel smærri félögum og samtökum sem byggja stærstan hluta sinna tekna á fjárframlögum einstaklinga og fyrirtækja. Það sama má segja um undanþágur frá því að greiða erfðafjárskatt af gjöfum til aðila sem starfa til almannaheilla. Mjög mikilvægt ákvæði. Fyrir þau samtök sem eiga og reka fasteignir í tengslum við starfsemi sína eru ákvæðin sem snúa að tekjuskatti og virðisaukaskatti vegna vinnu á byggingarstað afar mikilvæg, enda endurnýjun og viðhald húsnæðis

Ég held að það sé bæði sanngjarnt og mikilvægt að ganga lengra hvað það varðar. Aukin vitund er í samfélaginu hvað varðar vanrækslu á viðhaldi húsnæðis og alvarleg vandamál sem því eru samfara, og við þekkjum það varðandi myglu og annað slíkt, getur valdið gríðarlegu tjóni. Þess vegna er viðhald afar mikilvægt.

Auknar kröfur eru t.d. gerðar til gæða-, öryggis- og aðgengismála húsnæðis til almannaheilla. Það er mikilvægt að styðja við félög

sem eiga og reka húsnæði sem eingöngu er nýtt undir þá starfsemi, geti sótt um fulla endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna nýbygginga og viðhalds húsnæðis, bæði af vinnuliðum og efniskaupum. Ég kem aðeins nánar að því á eftir.

sem fjallar um tímabundnar heimildir til endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna vinnu á byggingu er einnig heimilt að óska eftir endurgreiðslu á virðisaukaskatti af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu á slíku mannvirki.

viðhald eða endurbætur á mannvirkjum, auk vinnu við hönnun og eftirlit með byggingu á þeim. Í ljósi þess að slíkur kostnaður er órjúfanlegur þáttur í byggingarkostnaði mannvirkja er bæði einfaldara og eðlilegra að virðisaukaskattur af vinnu við hönnun og eftirlit með byggingu falli undir sömu reglu og önnur vinna við byggingu mannvirkja sem byggð er undir starfsemi til almannaheilla. Til viðbótar þessu má benda á að til þess að styðja við starfsemi til almannaheilla væri bæði sanngjarnt og eðlilegt að umrædd endurgreiðsla væri einnig vegna kaupa á vöru, þ.e. efniskaupa, ekki síður en keyptri þjónustu. Slíkt væri í fullu samræmi við tilgang lagafrumvarpsins og þess að þeir aðilar sem falla undir lögin geti hvorki nýtt sér innskatt af keyptri vöru né keyptri þjónustu. Með vísan til sömu sjónarmiða má einnig benda á að æskilegast væri að endurgreiðsla á virðisaukaskatti tæki þannig til hans í heild í stað þess að ná aðeins til 60% af honum, eins og gert er ráð fyrir

einstaklingum sem vilja láta gott af sér leiða með þessu og styðja við starfsemi almannaheillafélaga með reglubundnum hætti, eins og ég nefndi,

Ég held að það sé mjög mikilvægt að nefndin fari vandlega yfir þetta vegna þess að að það eru svo margir sem kjósa þetta fyrirkomulag. Það er fólki auðveldara að styðja við mikilvæga starfsemi með þessum hætti, þessum mánaðarlegu framlögum, og að sjálfsögðu eiga sömu reglur að gilda um það

að leggja til lagaframkvæmd sem á náttúrlega að stuðla að því að sem flestir vilji styðja við bakið á þessari mikilvægu starfsemi sem fylgir mörgum hverjum

fært að styðja við þessa starfsemi. En það sjónarmið hefur komið fram í tengslum við þetta mál að frjáls félagasamtök sem vinna að forvarnastarfi séu einnig skilgreind

og hafa það að meginmarkmiði að vinna að umbótum í þágu almennings og samfélagsins. Ég vil svo að lokum segja það hér, herra forseti, að það er eðlilegt og mikilvægt að þeir hlutir sem ég hef nefnt hér verði sérstaklega ræddir í nefndinni.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með síðari breytingum. Meginefni frumvarpsins varðar breytingar á reglum um útreikning sérstakrar uppbótar vegna framfærslu örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Í fjárlögum ársins 2019 var ákveðið að veita 4 milljarða kr. framlag vegna fyrirhugaðra kerfisbreytinga í almannatryggingum til að bæta kjör öryrkja.

65% tekna lífeyrisþega til lækkunar uppbótarinnar í stað 100% áður auk þess sem dregið var úr áhrifum aldurstengdrar örorkuuppbótar við útreikning framfærsluuppbótarinnar.

Er ætlunin með frumvarpi þessu að tryggja að þeir fjármunir nýtist til frambúðar sérstaklega þeim hópi örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sem lökust hafa kjörin. Í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því að dregið verði úr áhrifum tekjutryggingar örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega, skv. 22. gr. laga um almannatryggingar, við útreikning sérstakrar uppbótar vegna framfærslu, skv. 9. gr. laga um félagslega aðstoð. Samkvæmt gildandi lögum telst tekjutrygging að fullu til tekna við útreikning uppbótarinnar en í frumvarpinu er lagt til að einungis 95% af fjárhæð tekjutryggingar skuli teljast til tekna lífeyrisþega í stað 100% nú.

munu aukast umtalsvert og mun meðalfjárhæð uppbótarinnar hækka mest hjá tekjulægsta hópnum. Þannig sýna útreikningar að tekjulægstu örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegarnir munu fá 7.980 kr. hækkun á mánuði umfram þá 3,6% almennu hækkun á bótum almannatrygginga sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2021.

og mánaðamót. Verður þannig stærstum hluta þeirra fjármuna sem eru til skiptanna varið til að bæta kjör tekjulægsta hóps örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega og tryggt að þeir sem engar aðrar tekjur hafa en bætur almannatrygginga

fá hámarkshækkun upp á tæplega 8.000 kr. á mánuði. Munu þessar hækkanir koma til viðbótar þeirri 3,6% hækkun bóta sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi næsta árs.

þeirrar fjárhæðar sem gert er ráð fyrir að fylgi frumvarpi þessu renna til þessa tekjulægsta hóps. Einnig mun breytingin hafa það í för með sér að lífeyrisþegum sem fá sérstaka uppbót vegna framfærslu mun fjölga við breytinguna úr 13.473 í 14.079 eða um 642. því sambandi einnig mikilvægt að halda því til haga að meiri hluti þeirra sem fær greidda sérstaka uppbót vegna framfærslu eru konur og er hlutfall kvenna sem munu fái hærri greiðslur um 63% á móti 37% karla.

til þeirra sem hafa fengið greiðslur hluta úr ári verði í hlutfalli við fjölda þeirra mánaða ársins sem viðkomandi hefur átt rétt á greiðslum. Einnig er, í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem nú ríkja vegna heimsfaraldursins, lagt til að eingreiðsla þessi verði skattfrjáls og teljist þannig ekki til tekna lífeyrisþega og leiði þar með ekki til skerðingar annarra greiðslna, svo sem húsnæðisbóta. Er það í samræmi við fyrri eingreiðslur til lífeyrisþega á árinu 2020 sem þessi ríkisstjórn hefur beitt sér fyrir. Er í frumvarpinu gert ráð fyrir að Tryggingastofnun ríkisins inni eingreiðslu þessa af hendi nú í desembermánuði. Virðulegi forseti. Ég hef stiklað á stóru varðandi þær efnislegu breytingar sem felast í frumvarpi þessu og munu koma öllum örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum til góða og þá sérstaklega þeim sem hafa lægstu tekjurnar.

Fjárhæðir tekjuviðmiða samkvæmt lögunum hafa verið uppfærðar með reglugerð en skýrara þykir að hafa uppfærðar fjárhæðir í 9. gr. laganna. Þykir einnig rétt í því sambandi að reikna með 3,6% hækkun tekjuviðmiðanna frá 1. janúar 2021 í samræmi við frumvarp til fjárlaga næsta árs.

fái þegar í þessum mánuði að njóta þeirrar eingreiðslu sem gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu og enn fremur að þær breytingar sem hér eru lagðar til á reglum um útreikning sérstakrar uppbótar vegna framfærslu, og munu nýtast tekjulægstu lífeyrisþegunum mest, komi til framkvæmda strax um næstu mánaðamót.

fyrir fjölskylduna, sem sýnir að mörgu leyti hversu þörfin er mikil. Og þess vegna spyr ég

Gangi það eftir að þingið afgreiði þetta í byrjun næstu viku eða eitthvað slíkt þá eiga þessar tímasetningar algjörlega að geta gengið og mínar upplýsingar herma að Tryggingastofnun vinni að því að geta greitt þetta út 18. desember

þetta er tekið af fjárveitingum yfirstandandi árs. Fjárveitingin hefur þegar verið samþykkt þannig að það þarf ekki að samþykkja fjáraukalög eða fjárlagafrumvarp næsta árs vegna þess að þetta er á yfirstandandi ári.

En það sem við erum að gera hér er að við erum í rauninni að ráðstafa fjármagni sem ætlað var til örorkulífeyrisþega til að koma til móts við þá og gera í rauninni það sama og gert var á sínum tíma þegar kerfið var endurskoðað gagnvart eldri borgurum.

desember. Það er ekki væntanlegt annað frumvarp frá mér eða mínu ráðuneyti hvað varðar breytingar á almannatryggingalögum sem lýtur að eldri borgurum, ekki núna fyrir áramótin, nei. En hins vegar eru ýmsar aðgerðir sem munu koma inn við 2. umr. fjárlaga og lúta sérstaklega að eldri borgurum og kynntar voru sem hluti af viðspyrnupakka ríkisstjórnarinnar og lúta að ýmsum félagslegum aðgerðum og öðru slíku þegar kemur að eldri borgurum.

Það